Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru nastavljamo sa radom u plenumu. Počinjemo sa - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu,

U skladu s člankom 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o zakonu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Boris Lalovac, zamjenik ministra financija. Izvolite. kojim se uređuju proračunski procesi priprema proračuna, izvršavanje proračuna, zaduživanje, računovodstveno izvještavanje itd. i odnosi između institucija unutar sustava proračuna kako na državnoj tako i na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o proračunu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine potaknute su s jedne strane potrebom da se ojačaju i jasnije definiraju pojedine odredbe zakona koje su u praksi pokazale svoju neodređenost i s druge strane namjerom da se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave potaknu da sudjeluju u projektima iz područja energetske učinkovitosti time što se ti projekti izuzimaju iz ograničenja za razinu zaduženja ukupne godišnje obveze koje može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodne godine u kojem se jedinica lokalne zadužuje. Izmjenama i dopunama utvrđuju se načini i uvjeti kratkoročnog zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Takvo je zaduživanje moguće najviše do 9 mjeseci, s tim da se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smiju kratkoročnu zaduživati uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova radi reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima. Ukida se mogućnost da se odredbama Zakona o izvršenju državnog proračuna, odnosno odredbama odluke o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za pojedinu godinu odlučuje o preraspodjeli iznad 5%. Time se jača uloga Hrvatskog sabora, odnosno predstavničkog tijela na lokalnoj i regionalnoj razini u odlučivanju o alokacijama sredstava u proračunu, propisuje se mogućnost preraspodjele do 5%, a ne samo za proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika državnog proračuna već i kod proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ograničava se mogućnost predlagatelja zakona i drugih propisa i akata planiranja u kojima se propisuju odredbe o namjenskom korištenju prihoda. Hrvatski sabor prilikom utvrđivanja državnih prihoda i rashoda u državnom proračunu odlučuje o namjenskom korištenju prihoda. Zakonom o proračunu iz 2009. godine dana je mogućnost Vladi, odnosno načelniku, gradonačelniku, županu donošenje privremenih mjera za uravnoteženje proračuna. Ovim prijedlogom propisuje se rok od 45 dana u kojem Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan mora obustaviti

i izdataka jer ako ove mjere u predloženom roku ne dovedu do rezultata potrebno je ići u izmjene i dopune proračuna radi uravnoteženja proračuna. Ministru financija daje se ovlast da se uz suglasnost Vlade zaduživanjem u tekućoj proračunskoj godini može …/Govornik se ne razumije./… sredstva potrebna za povrat državnog duga čije je dospijeće u sljedećoj proračunskoj godini. Visina odluke o privremenom …/Govornik se ne razumije./… vezuju se uz visinu rashoda izvršenih u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do jedne četvrtine ukupno ostvarenih rashoda bez izdataka, a ne u visini prihoda kao što je to bio slučaj dosada. Navedeno se temeljilo na primjerima najbolje međunarodne prakse. Jasnije se također određuje obuhvat proračunskog nadzora. Takav nadzor može obuhvatiti i pregled poslovnih prostorija, zgrada, predmeta, robe i drugih stvari subjekta nadzora, odnosno određivanje na licu mjesta je li određena roba isporučena, usluga izvršena, uređaj i oprema stavljeni u uporabu i Unaprjeđuje se pravni okvir za efikasnije korištenje sredstava iz fondova EU koji će biti na raspolaganju u RH nakon što postane članica EU. Tako se između ostalog omogućava plaćanje predujmova za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciranjem sredstava iz EU bez potrebe dobivanja prethodne suglasnosti. Daje se pravni temelj za donošenje podzakonskih propisa kojim će se uvoditi sustav za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju sredstava EU. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Utvrđujem da ne. Otvaram raspravu. Raspravu nastavljamo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvo je klub IDS-a i poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite poštovani zastupniče.

što je sporno. Ovdje na 1. stranici između ostalog govori da Zakon o proračunu uređuje upravljanje imovinom, dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduženjem, davanjem jamstvima itd. Ovdje se između ostalog uređuje i pitanje vezano uz sredstva EU. Ovdje se uređuju te izvanproračunske korisnike itd. Od čega se sastoji ovaj proračun? Općeg i posebnog dijela itd. Pa se ovdje između ostalog navodi da to je važno i zbog pripreme jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje strukturnih i kohezijskih fondova EU s obzirom da programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima i to je zapravo možda i bit samog ovog zakona. Iduće godine Hrvatska mora uplatiti ako se ne varam milijardu 700 milijuna kuna EU da bi teoretski mogla povući cca 700 milijuna eura ili cca 5 milijardi kuna. Međutim postavlja se pitanje, da li ćemo mi kao zemlja ili kao jedinica lokalne samouprave biti u stanju povući i tih milijardu 700 milijuna kuna tih cca 250 milijuna eura koliko će država uplatiti vis vis a vis ulaska u EU koliko ćemo platiti za tu ulaznicu? Ja vjerujem da hoćemo. No ponavljam, tih milijardu 700 milijuna kuna to je velik novac i postavlja se pitanje koliko smo mi kao općine, gradovi, županije, država za to spremni. To je mislim centralno pitanje. Da li smo u stanju kandidirati recimo dovoljno projekata tj. da li možemo uredno kandidirati te projekte? Jasno je da Europa neće razviti Hrvatsku. treba se uzdati tvrtke uvjeriti da investiraju, trebaju investirati jasno i javne tvrtke, privući strane investicije ali jasno i EU fondovi u tom svom razvoju toliko nužnom građanima i zemlji u cjelini mogu pomoći. 2014.godine od EU fondova Hrvatska bi mogla povući cca milijardu 400 milijuna eura, dvostruko više, 30% čini mi se negdje će biti naša ulaznica. Znači da bi koliko je to, negdje oko 10 milijardi kuna povukli trebamo uložiti za tu za tu ulaznicu negdje cca oko 3,5 milijarde kuna. Velik je to novac, treba se pripremiti da to možemo iskoristiti. Na drugoj strani se između ostalog kaže da ako se u tijeku proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti povećaju rashodi i izdaci odnosno manje prihodi i primici proračun financijski plan se mora uravnotežiti smanjenjem rashoda izdataka odnosno pronalaženju novih prihoda i primitaka. Novim prijedlogom propisuje se i rok o kojem je zamjenik ministra govorio o 45 dana u kojem Vlada RH može na prijedlog Ministarstva financija obustaviti izvršenje pojedinih rashoda i ili izdataka zbog nastalih novih obveza za državni proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja. Između ostalog ovim novim prijedlogom zakona propisuje se mogućnost kratkoročnog zaduženja jedinica lokalne, područne ili regionalne samouprave. govori se ovdje da prijedlogom zakona također se potiče aktivnije sudjelovanje jedinica lokalne područne samouprave u projektima iz područja unapređenja, energetske učinkovitosti na način da da se zaduživanje jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave za projekte iz ovog područja isključuje iz iznosa mogućeg godišnjeg zaduženja jedinice znači 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se jedinica lokalne samouprave zadužuje. Govori se između ostalog ono što je interesantno oko nemogućnosti reprograma kratkoročnog zaduženja. Evo jučer je bio proračun i jučer se de facto reprogramiralo staro zaduženje RH u iznosu od nekih 15 milijardi kuna. Mislim da temeljem ovog zakona to neće biti moguće. Možda bi tu logiku i na razini lokalne samouprave trebalo na neki način slijediti. A što se tiče zaduženja iznad 20% kada je riječ o objektima energetske učinkovitosti znači ne znam te gradnje solarnih sustava ne znam, neke energetske fasade ako se to tako zove male centrale i slično za što se lokalna samouprava može dodatno zadužiti možda bi dodatno trebalo razmisliti da sve vežemo uz onih 20% da ne bi jedna lokalna vlast drugoj naprosto ostavila samo obveze, a sredstva utrošila u svome mandatu. No, bez obzira na sve mislim da ovaj zakon o proračunu nije dvojben. Ono što je daleko bitno to je opći poreski zakoni točnije u dijelu ili onaj dio koji de facto "ukida" zastaru kao jedan dosadašnji uobičajeni pravni pravni institut. Sve u svemu taj zakon nije sporan o proračunu, treba ga podržati, a sigurno je da će biti daleko bitnija rasprava oko Opće poreznog zakona. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika je SDP-a i poštovani zastupnik Igor Rađenović. Izvolite poštovani zastupniče. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo dopustite da i vama i svim drugim kolegice i kolegama koji su bili jučer iza 11, a sada su opet ovdje da posebno čestitam što su ovdje došli i što zajedno sa svima nama raspravljati o raspravljati o izmjenama i dopunama ovoga temeljnoga zakona, Zakona o proračunu dakle temeljnog plansko-financijskog dokumenta kojim se procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci države ali i jedinica lokalne samouprave za godinu dana te dakako i projekcije za naredne dvije godine. U mojoj raspravi u dobrom dijelu ću se složiti sa gospodinom zamjenikom ministra i sa mojim prethodnikom gospodinom Kajinom. Mislim da je on uočio najvažnije točke ovoga zakona. Nije jednostavno

da je on uočio najvažnije točke ovoga zakona. Nije jednostavno prepisati jedan opći akt koji će se onda odnositi i na sve te jedinice i koji će zapravo propisati i moći propisati sve situacije koje imamo u praksi. Možda bi u tom nekom kontekstu trebali razmisliti i o pozicioniranju zapravo podjeli ovlasti, odgovornosti određenih jedinica lokalne samouprave, ne da su praktički sve u istom rangu s izuzetkom eventualno Grada Zagreba s posebnim zakonom, ali nešto slično je ministar financija najavio tu sa svog kuta, a vjerujem i sa kuta Ministarstva uprave tj. jedinice lokalne samouprave da i sa te strane na neki način razgraničimo njihovu i na ovom području, ali i na svim drugim područjima. Što se tiče ovi izmjena i dopuna, u pravilu to jesu usklađenja sa praksom i poslušani, dobri primjeri iz prakse. Neposredno prije sjednice imali smo sjednicu Odbora za financije pa je rečeno da je u pripremi ovog zakona konzultirane su jedinice lokalne samouprave tako da su i one u ovom svemu sudjelovale dakako da se to u ovom prijedlogu i vidi i vjerujem da je sa te strane usuglašen i da kao što reče gospodin Kajin neće biti većih problema oko njegovog usvajanja. Što se tiče dakle predloženih izmjena i dopuna, predlaže se između ostaloga dakle, zapravo ograničava se mogućnost predlaganja zakona, drugih propisa i akata, planiranja u kojima se propisuju odredbe o namjenskom korištenju prihoda svima drugima osim samog dakle Ministarstvo financija na na državnoj razini i jača uloga ministra financija. Ali mislim da ta odredba pomaže i transparentnosti svih zakona i propisa i jednostavno ćemo u ovoj šumi, znate da je Hrvatska prilično normirana država, a koliko se zakoni poštuju u praksi to je već jedno sasvim drugo pitanje, ali mislim da ta denormiranost ili usklađenost propisa ovim izmjenama i dopunama će pomoći tome da zakoni budu jasniji, čitkiji i jednostavniji. Druga usuđujem se reći također tehnička promjena i dobra tehnička promjena odnosi se na privremenog financiranja, dakle dosadašnjim odredbama u slučaju kada dođe do privremenog financiranja, dakle ukoliko se proračun ne prihvati onda se prva tri mjeseca rashodi rashodi izvršavaju sukladno prethodnoj godini. Do sada je bilo predloženo da to bude maksimalno do 1/4 prihoda ostvarenih u protekloj godini, sada se ovdje prelazi na rashode i mislim da je to da je to bolje rješenje budući se dakle pokazalo sa prihodima prilično manjkavim u dosadašnjoj praksi jer dinamika prihoda zna biti sa te strane nezgodna. Daleko je bolje rješenje da se ovdje vežete na rashode. Sljedeća izmjena, spomenuo je i moj prethodnik, radi se o slučaju kada je potrebno zbog nepredviđenih okolnosti, dakle ukoliko se umanje prihodi i primici ili dođe do nekog većeg neočekivanog većeg neočekivanog događaja na rashodima i izdacima, ukoliko dakako oni porastu onda smo dužni donijeti i mi i sve jedinice lokalne samouprave privremene mjere za uravnoteženje proračuna te obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i izdataka. U praksi dakle izvršno tijelo te izmjene donosi, a onda je dužan da u roku od 45 dana može obustaviti te izmjene i dopune. U praksi onda dolazi i uvijek je zapravo dobro, nije nužno ali je dobro da osobito ako su te izmjene i dopune nešto značajnije prirode da ih onda kroz izmjene i dopune proračuna verificira i predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. To ovaj zakon ne predviđa, ali moguće je i znate i vi iz prakse da sada ne govorim detaljnije oko toga, da te izmjene zaista budu značajne i da u praksi se mogu dogoditi dva primjera. Dakle da izvršna vlast, ovlašteni gradonačelnik, načelnik ne predloži uopće izmjene i dopune proračuna a predstavničko tijelo ocijeni da je to ipak važno da su te mjere privremene obustave preznačajne da ne bi došlo na predstavničko tijelo koje usvaja proračun. To je jedna varijanta, ali ona je kroz neke druge odredbe praktički ta mogućnost recimo da je riješena. Veći bi problem bio ukoliko predstavničko tijelo ne donese same izmjene i dopune proračuna tj. ne složi se praktički sa tim privremenim mjerama obustave što se onda u praksi događa. Tu se vraćamo na zakon koji je izazvao dosta rasprave u prvom čitanju, dakle Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi tj. Zakon o lokalnim izborima koji je u prvom čitanju i ja evo sugeriram da i predstavnici Ministarstva financija u sklopu redovitih koje dakako Vlada ima i koordinacija pri predlaganju zakona da i ovu mogućnost dakle također također oko toga predvidi. Vidim da mi gospodin Vinković klima glavom, znači da sam na pravom putu kao naš predsjednik Odbora za lokalnu samoupravu. Sljedeća izmjena odnosi se na vlastite prihode. Dosadašnji propis je bio dakle da se vlastiti prihodi mogu koristiti do visine određene proračunom, moguće je u praksi da ti vlastiti prihodi budu i nešto veći pa se sad tu ide u fleksibilnost. Mislim da je to dobro rješenje tako da se oni mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a onda je procedura propisa što i kakva ovlaštenja moraju dobiti oko toga. Znači dobro tehničko rješenje. Još jedno tehničko rješenje, dobro rješenje, govorio je o njemu uvodno i zamjenik ministra, dakle ovlast koja se daje ministru financija da zaduživanjem u tekućoj proračunskoj godini može utjecati na sredstva potrebna za povrat državnog duga čije je dospijeće u sljedećoj proračunskoj godini i to je moguće ukoliko imate tajming tajming koji je na početku određenog razdoblja tj. sljedeće godine. Mislim da je dobro da ministru financija kroz ovaj zakon damo to povjerenje, osobito dopustili da bude malo slobodniji. Dok je ministar financija Slavko Linić mislim da s te strane nećemo imati problema. Još dvije izmjene koje sam uočio a da su ovdje. Također su spomenute u prethodnim raspravama. Jedno je dakle, mogućnost kratkoročnog zaduženja tj. pokušaj da jedinice lokalne samouprave se smiju, dakle i do sad su se smjele kratkoročno zaduživati. Nije to bilo nekako posebno propisano. Sada ovim izmjenama i dopunama zakona kažemo da je to najduže do 9 mjeseci, a da uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova ne smije se to događati radi reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima i zajmovima. Dobro rješenje sa aspekta, dakle kontrole javnih financija jer kažem u praksi kroz kratkoročno zaduženje nije dobro da iz godine u godinu praktički imate prikrivene, zapravo zaduženje po istoj osnovi ukoliko za tim postoji potreba. Onda je dugoročno rješenje daleko bolje, iskrenije, točnije a u krajnjoj liniji i jeftinije rješenje od kratkoročnog zaduženja. I mislim da je ovo dobro. I konačno 10 izmjena kako sam je ja ovdje sebi označio to je dakle mogućnost jedinicama lokalne samouprave i njihovo zapravo jačanje mogućnosti da aktivnije sudjeluju u projektima unapređenja energetske učinkovitosti time da se, dakle projekti iz te skupine i iz te skupine i te namjene isključuju iz iznosa mogućeg godišnjeg zaduženja, dakle ovih 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini. Budući da sami, dakle …/Govornik se ne razumije./… projekti bi trebali vraćati sami sebe jer u tom nekom razumnom razdoblju uz poticanje dakle samih tih projekata. Mislim da tu nema opasnosti da bi eventualno došlo do nekih većih zaduženja i da je to također dobra mjera koja će biti dobro prihvaćena u, dakle jedinicama lokalne samouprave i omogućiti u krajnjoj liniji i razvoj te djelatnosti, a šire i hrvatskoga gospodarstva na tom području. Evo kolegice i kolege, kroz ovih dakle desetak dobrih izmjena i dopuna ovoga važnoga i složenoga zakona zaključno da utvrdim da će, dakle Klub zastupnika SDP-a podržati ovaj prijedlog. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo prijavljenu jednu repliku na vaše izlaganje. To je poštovani zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko evo ja se ovdje moram samo osvrnuti na jednu stvar. Gospodine Rađenoviću, vi ste rekli da je dobro da se ograničava na 9 mjeseci kratkoročno zaduženje lokalne samouprave i da je dobro da se ograničava na taj način i da nije dobro da se lokalnoj samoupravi, da produžuju to kratkoročno zaduženje. Pa ja moram reći da iz prakse ne mislim baš tako. Mislim da je dobro da lokalne samouprave mogu imati mogućnost kratkoročnog zaduženja, jer to se svodi na jedan možemo tako reći dozvoljeni minus na računu kao što je to ne znam na tekućem računu građana i da to često puta može dobro pomoći za prevladavanje teškoća. Jer znamo da je vrlo teško dobiti dugoročno zaduženje, da se moramo baviti za suglasnosti, da u principu je je to jedna onako dosta zahtjevna misija koju lokalne samouprave imaju. Tako da mislim da bi trebalo ovdje ipak biti barem 12 mjeseci i da ne bi trebalo proračunska godina u krajnjem slučaju i da ne bi trebalo ograničavati da je ono zabranjeno u nekom drugom periodu, u nekom drugo vremenu. Evo, hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Igor Rađenović. Izvolite. Zahvaljujem vam gospodine predsjedniče. Slažem se kolega Hrg sa vama, možda nisam bio dovoljno precizan. Dakle, nisam protiv kratkoročnog zaduženja, ni ovaj prijedlog nije protiv kratkoročnog zaduženja. Dapače, znači za potrebe zna se za koje stvari se dugoročno zadužujemo, za koje stvari se kratkoročno zadužujemo. Neka kratkoročna zaduženja trebaju i moraju ostati, naprosto moraju omogućiti tehničko tehničko funkcioniranje, ali kratkoročno kao što je gospodin Šuker lijepo pokazao ne može, ne bi smjelo i ne bi trebalo postati dugoročno, a to upravo ovdje i stoji. Dakle, nije dobro ova odredba je u cilju da se ne bi novim kratkoročnim, dakle kreditima i zajmovima zatvarali i oni stari i da se oni praktički pretvore u dugoročno zanimanje. Očigledno je takvih primjera bilo u praksi što nije dobro sa dva načina. Prvo, varamo sami sebe jer s te strane država nema kontrolu nad samim zaduživanjem, a sa druge strane sama jedinica lokalne samouprave zapravo skuplje plaća te kredite jer je kratkoročni kredit uvijek skuplji od dugoročnog kredita. Čak nije dobro ni za jedinicu lokalne samouprave. Sad da li 9 mjeseci, 6 mjeseci, godinu dana o tome možemo razgovarati. Ja vjerujem da su predstavnici Ministarstva financija to izvagali sa, dakle u sklopu priprema ovih proračuna konzultirajući se sa svim jedinicama lokalne samouprave i vjerojatno je to neka vrsta prijedloga koji je koji je bio najprihvatljiviji. Ali da ne govorim u njihovo ime vjerojatno će oni to moći bolje obrazložiti. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Na redu je Klub zastupnika Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, radi se po naravi o tehničkom zakonu, zakonu kako kako i sam kaže predlagatelj u obrazloženju propisuje pravila izrade svih proračuna na svim razinama države, postupak planiranja povezan s njim i još mnoge druge stvari. Zakon čini mi se dobro uređuje one stvari koje su do sad bile možda malo manje dobro uređene, uzima u obzir novonastalu situaciju sa novcem koji odlazi u Europu i novcem koji dolazi iz Europe. I sa te strane izgleda kao propis koga, o kom zapravo nema se šta puno razgovarati. Međutim, zakon zakon podrazumijeva i u čitavom svom tekstu na različitim mjestima govori o potrebi planiranja. Ovako kako je to opisano unutra radi se o strateškom planiranju, a to je tema koja nije tehnička. To je tema koja je suštinska i to je problem koji Hrvatska ima od svog nastanka i koji bezuspješno pokušava riješiti. Ova zemlja nije sasvim sigurna kako bi trebala, barem to nigdje ne piše, kako bi trebala izgledati za 10, 15, 20 godina, što su joj strateški pravci koje će koje će podupirati, koje će forsirati, što su nekakvi pomoćni strateški pravci, a što su ustvari koje dobro ako se dogode, a ako se ne dogode opet nikom ništa. Takva situacija još više vrijedi u jedinicama lokalne samouprave. Gotovo da ne znam grada ili općine ili županije koji ima strateški plan u smislu da je zacrtana slika kako bi ta jedinica lokalne samouprave trebala izgledati za 10-ak ili 15 godina. Svagdje u dokumentima lokalne samouprave piše gradit ćemo poslovne zone, razvijat ćemo industriju i razvijat ćemo turizam i naravno zdravu prehranu. Eto to ćemo svi raditi. Kako, na koji način, gdje će zapravo biti akcenat, tko će živjeti u tom mjestu za sljedećih 10, 15 godina ako se nastavi trend kakav je danas, kako će ti ljudi živjeti? Toga Toga nema nigdje. Ovaj zakon predmnijeva u svojim dobrim rješenjima da takvo strateško planiranje postoji. I zato je dobar jer će pretpostavljam, a to mu je posao, prisiliti i lokalnu samoupravu i državne organe da se ozbiljnije pozabave strateškim planiranjem i time što što mi zapravo želimo ili hoćemo. Zadnji strateški plan koji sam čuo bio je '90-e kad je predsjednik Tuđman rekao da mi možemo u par godina postati zemlja kao Švicarska. Nakon toga nisu bili strateški planovi, bile su taktike, bili su projekti ali nije bilo strategije. Zakon također naglašava važnost proračuna kao temeljnog akta države, tekućeg jel. Proračun i po ovom zakonu i po onom svemu što smo jučer pričali nisu samo brojke, u tim brojkama skriveni su i politički stavovi, skrivena su i razmišljanja pa ako hoćete i političko-filozofska razmišljanja, skriveno je sve što ovdje čitavu godinu zapravo razgovaramo i sve ono što Vlada čitavu godinu razgovara. Ako se proračun čini nesuvislim i nekonzistentnim to znači da iza njega stoji nesuvislo i nekonzistentno razmišljanje. Nema važnijeg zapravo akta u državi u toku jedne poslovne godine od proračuna. Unutra je sadržano sve. I sve ono što smo zakonskim odredbama u prethodnoj godini utvrdili i sve ono što ćemo te i sljedeće godine utvrditi u onom što donosimo u ovom Domu. Unutra ima ponešto rješenja koja iskreno govoreći ne razumijem razloge Dobro je i detaljno napisan način kako može doći do odgode plaćanja duga državi. Način je jasan i koraci su precizno napisani, ali nije mi jasno zašto, čemu to zapravo služi i kome to služi? Zašto se opet omogućava ovaj ulazak u minus. Ja znam da ulazak u minus poneki put čovjeku može i pomoći, ali ako može se riješit tog ulaska u minus na svom računu, a isto vrijedi i za državu i za lokalnu samoupravu puno će lakše i mirnije živjeti. Mislim da bi zakonska regulativa trebala preferirati takva rješenja. U zakon su ugrađena i europska sredstva, europski novac. S jedne strane ovaj koji odlazi kao naša članarina u Europu i s druge strane ovaj koji dolazi k nama. Zastrašujuća je mogućnost da taj novac koji dolazi k nama bude na razini 30% ili niže od onog što možemo dobiti. Dakle, da bude na razini onog što plaćamo ili ispod njega. Naravno to nije predmet ovoga zakona, ali to je jedno od pitanja koje ovaj zakon otvara putove našem novcu u Europu i europskom novcu u naš proračun, odnosno naše sve proračune. Tu će se zapravo vidjeti u potpunosti efikasnost ne samo Vlade nego kompletne vlasti u ovoj državi. Ako ne uspijemo ovaj put kojim novac dolazi nama napraviti širim od ovog kojim novac odlazi iz Hrvatske onda smo krahirali. Naravno ne mislim da ćemo se obogatiti europskim novcima i još manje mislim da će Europa razviti razviti nas iz nekih svojih altruističkih razloga. Imamo mi i svojih instrumenata kojima bi mogli potaknuti svoj razvoj, ti instrumenti sjede u Narodnoj banci, ali se njih ne usudimo dirati. Međutim, u takvoj trgovini u takvoj trgovini sa Europom u najmanju ruku moramo biti u ovoj grupi zemalja koje više dobivaju nego što plaćaju. Presiromašni smo i premali smo da si priuštimo da budemo u ovoj drugoj skupini. Članak 4.ovog zakona pa onda članci 33. i 34.govore o planu razvojnih programa i opisuju to kao dokument kao dokument strateškog planiranja. Nadam se da će ministarstvo i Vlada pronaći instrumente kontrole toga da se izrada tih planova ne pretvori u šprancu u nešto što će se prepisivati i samo popunjavati kućice, a bez bez razmišljanja što zapravo mi sada hoćemo sa našim gradom, sa našom općinom, sa našom županijom i sa našom državom. Jednom prilikom sam u gradu Karlovcu pokušao organizirati takav izradu takve strategije sa svim političkim strankama, zapelo je nakon prvog sastanka jer su ljudi shvatili da je strategija zapravo zbir planova. Ajde ja ću dati pet projekata ti daj pet projekata oni će dati pet pa ćemo to metnuti na hrpu, vidjet ćemo oko čega se slažemo oko čega ne, a ovo oko čega se slažemo ostavit ćemo drugo ćemo baciti van. To nije to, to jednostavno nije to i to nije način kako se izrađuju strateški dokumenti. Dobro rješenje u zakonu je isto tako i postupak sa izvanrednim prihodima koji se prema ovom zakonu puno slobodnije koriste nego prije. Ta fleksibilnost ako je popraćena disciplinom može dati dobre rezultate. Opasno mi nešto što bih rado čuo razumno obrazloženje jeste rješenje u članku 26.gdje se kaže da se sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine države odnosno lokalne i i područne samouprave koriste za raznorazne stvari kako je prije pisalo i onda je nadopisana još jedna rečenica iza zareza za otplate glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja. Što to zapravo znači? Prodamo kako se to popularno zove porodično srebro jer nam je dug došao do ovud. Mislim da to ne smije biti i da ne može biti rješenje koje zakon preferira i mislim da bi predlagatelj trebao to drugačije isformulirati i ovu mogućnost iz zakona maknuti. Ne može se prodavati imovina lokalne samouprave da bi se otplatio dug koji je dignut za nekakav ovakav ili onakav projekt. Sve u svemu zakon je dobro osmišljen, jedina zamjerka koju mu ja predmnijevam a koja nije zamjerka koju ja dajem ovog strateškog planiranja. Bez strateškog planiranja ovakav zakon neće značiti mnogo toga. Veselit će me ako se pokaže da vlast ima instrumente kako će to strateško planiranje provesti na svim razinama države. Hrvatski laburisti podržat će ovaj zakon. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje prijavljene su tri replike, idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. Hvala predsjedniče. Pa ja se moram malo opet osvrnuti na izlaganje kolege Vuljanića, naime ne možemo generalizirati jedinice lokalne samouprave i reći da nema strategija. Ima jedinica lokalne samouprave koje su napravile određene strategije pa recimo ja dolazim iz grada Križevaca i reći ću da smo napravili strategiju 2013.-2018.razvoja grada Križevaca i to financirano iz predpristupnog projekta prekogranične suradnje sa gradom Barčom. Vjerojatno ima još takvih slučajeva. Ono što bih rekao da fali najviše je državna strategija u principu. Tu smo tanki, tu se s vama slažem i bez te državne strategije i smjerova kuda se kreće država u principu nama na lokalnoj razini je vrlo teško nešto planirati i kreirati dugoročno. Ali što se toče opet ovog kratkoročnog zaduživanja ja ponavljam ovdje da možda treba ograničiti i reći za što se to može. Ali mi se kandidiramo za raznorazne projekte pretpristupnih fondova EU. Njihova realizacija traje negdje oko godinu dana, oni se svi predfinanciraju. Nama je to predugačak proces i postupak dobivanja svih suglasnosti za zaduženje jedinice lokalne samouprave, na ovaj način možemo u principu promptno reagirati, intervenirati predfinancirati projekte projekte EU i nakon toga kada počne plaćanje povrat sredstava to pokrivati. Evo iz tih razloga upozoravam na ovaj dio i mislim da stvarno nije dobro zabrana i nije dobro da je 9 a trebalo je biti 12 mjeseci. **Vuljanić, Nikola (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala. Kolega ja drago mi je da čujem ovo zapravo. Ja sam rekao da nisam vidio strateške planove jedinica lokalne samouprave i ono što sam vidio dokumenata vidio sam ih puno, tamo ih nije bilo. Ako ih kod vas ima ja jako sretan. Što se tiče ovog zaduživanja, pa nije li generalna ideja i ministra financija bila zaduživanja za predfinanciranje projekata iz EU fondova, nije li ideja ministra financija bila da HBOR upravo tome ima poslužiti da je to temeljna funkcija HBOR-a dakle da podupre i državu i jedinice lokalne samouprave u onom dijelu predfinanciranja koju morate platiti da bi se uključiti u projekt. Ako ste na takvu vrstu zaduživanja mislili dobro, to je opravdani minus jer taj će se minus na račun vrlo brzo vratiti. Hvala. Hvala i vama. I sljedeća replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite poštovani zastupniče. Ima itekako, nije sporno, imamo mi svoje i u suradnji sa Razvojnom agencijom i projekcije i vizije i planove. Ako ga treba ukoričiti i tako to nije sporan problem, mi ćemo ga. Ali želim upozorit na jednu drugu okolnost, ovim okolnostima nesigurnost, poglavito u ruralnim područjima gdje smo jučer govorili o stanju u poljoprivredi, gdje je ugrožena egzistencija tih poljoprivrednika, ma neće nam vrijediti nikakav strateški plan. Ljudi će u borbi za egzistenciju odlazit, oni jednostavno nemaju opstanka, propadaju OPG-i i onda će na kraju ti planovi i to sve što je izgrađeno biti za neke turiste koji će dolaziti. Oni turistički vodiči će govoriti tim turistima evo vidite ljudi ovdje su nekada živjeli ljudi koji su uzgajali krave i proizvodili mlijeko. Hvala lijepa.

koje ima svaka jedinica lokalne samouprave. Izgradit ćemo školu, vrtić, cestu, nogostup, ambulantu i tome slično, to nije strateški plan. Strateški plan je nešto drugo, nešto dugoročnije, šire i osmišljenije odgovara na pitanje kako mi sebe vidimo kroz određeni dulji period vremena. Isto tako vrlo je opasno u situaciji kad se nema i kad je nestašica odustat od planiranja, sad ćemo samo na brzaka krpati rupe toliko da preživimo do sutra. Možemo preživjet do sutra tako ali preksutra više ne. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega, vi stalno govorite o strateškom planiranju na nivou Republike, na nivou Vlade. Pa ovaj zakon u biti životni zakon koji te strateške planove provodi i omogućuje posebno jedinicama lokalne samouprave na način da mogu strateški planirati i realizirati uniju i europske fondove. A isto tako jasno je u strateškom planu razvoja Republike Hrvatske i razvoja gospodarstva, energetska učinkovitost čime strateški se omogućuje ovim zakonom da jedinice lokalne samouprave mogu adekvatno krenuti i razmišljati bez da imaju onaj teret ograničenja od 20% koji je u biti u ovom trenutku dobar dio jedinica lokalne samouprave ima. Također spominjali ste ulazak državnog proračuna u minus. Dakle ovdje se uopće ne radi o ulasku državnog proračuna u minus jer on ne može biti i ne smije biti i to je sasvim i potpuno jasno. Ono što u ovom zakonu u biti se osigurava, a to je da se dio proračunskih sredstava koji je namijenjen u ovoj godini koristi za ovu godinu, a da sve ono što dospijeva prvim danima siječnja se može osigurati i ide u proračun sljedeće godine čime se maksimalno korištenje sredstava po proračunskoj godini dapače koristi namjenski prema proračunima što ove, a što iduće godine. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Martina Dalić. pronađite instrumente da budete sigurni da je to fakat strateško planiranje, a ne gomilanje projekata onako kako smo se dosjetili u jednoj vlasti ili u drugoj vlasti jer zna se što se događa sa takvim planiranjem nakon izbora koje je jednostranačko, koje je vlast isplanirala. Kad dođu izbori prva stvar koju napravimo kad ih smijenimo ispraznimo ladice u smeće idemo ispočetka i onda tako stalno ispočetka, nikad kraja. Državni proračun ne da može doći u minus, državni proračun dolazi u minus svake godine, to se zove budžetski deficit i državni proračun jest u minusu tih 10-ak, koliko milijardi. Ok, možda danas mora biti, možda i ne mora ali kreirajmo situaciju da nam to bude izuzetak, a ne pravilo. Hvala. Hvala i vama. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a i poštovana zastupnika Martina Dalić. Izvolite.

predstavlja manje izmjene u jednom vrlo opsežnom zakonu koji kao što svi znamo regulira način pripreme, izrade, izvršavanja proračuna i nadzora nad izvršavanjem. Dakle, radi se ustvari o temeljnom zakonu zakonu koji regulira proračunski proces. Ono što mene na samom početku ustvari zanima jest vezano uz ono što se reklo jučer tijekom rasprave o proračunu kada je predsjednik Vlade kazao da je proračun koji je jučer raspravljan posljednji proračun koji je usvojen u procesu planiranja i nastajanja kakav je do sada bio. Ja sam iz toga razumjela da će Ministarstvo financija pripremiti novi Zakon o proračunu kojim će se na novi, drugačiji i bolji način urediti pripreme i planiranje proračuna. To je uvijek moguće pa me ustvari zanima od strane predlagatelja da li se u Ministarstvu financija rade i pripremaju aktivnosti vezane uz tu jučerašnju premijerovu najavu. Naime, mi smo do sada mislili i smatrali da je upravo ovaj Zakon o proračunu koji danas mijenjamo u ovim tehničkim detaljima usklađen sa europskom praksom i zbog toga je mislim u 2008. godini i donesen cjelokupni novi zakon. No, pretpostavljam može se bolje, pa me zanima da li se takav novi zakon koji će na drugačiji način regulirati pripremu proračuna u Ministarstvu financija i rada. Što se tiče ovih izmjena koje se nalaze pred nama, naravno kao što su i prethodni govornici opazili one se u najvećem broju i najvažnija i jedina u biti suštinska izmjena ovdje jest pitanje zaduživanja jedinica lokalne samouprave. Ovdje su očigledno naravno mišljenja i pogledi na to pitanje podijeljeni, smatram da otvaranjem mogućnosti jedinicama lokalne samouprave da se kratkoročno zadužuju u stvari je potrebno definirati preciznije kada i u kojim uvjetima se jedinice lokalne samouprave mogu kratkoročno zaduživati. Zatim je to pokušao učiniti, reći, kažući da nema daljnje mogućnosti reprograma ili refinanciranja tako uzetih kredita. To se može napisati, ali mogu sasvim lagano zamisliti situacije u praksi u kojima se ustvari takvi kratkoročni krediti ne mogu vratiti i otvaraju se potrebe reprograma i refinanciranja. Meni se stoga čini razumijem razloge zbog kojih može biti korisno omogućiti jedinicama lokalne samouprave kratkoročno zaduženje, ali u suštini te razloge jedino vidim u financijskim tijekovima koji će nastati uz korištenje sredstava iz fondova EU. Jer u stvari to su jedini financijski tokovi za koje je moguće da nastane jaz između trenutka priljeva sredstava i trenutka dospijeća obveza. Tako da u stvari pitanja financijskih tokova uz sredstva EU vidim i jedinim razlogom zbog kojih bi se jedinicama lokalne samouprave dozvolilo kratkoročno zaduženje. u slučajevima ostalih tekućih troškova ne vidim gdje bi tu mogli nastati značajniji jazovi između priliva sredstava i trenutka nastanka obveze. Jedinice lokalne samouprave imaju mjesečne prilive veličine kojih imaju. Također imaju i odgovarajuće tekuće izdatke. Za kapitalne izdatke zadužuju se po proceduri koja je propisana ovim Zakonom. I jedino što novo nastaje i jedino novo pitanje koje se otvara je ovaj tijek iz fondova EU. Stoga držim da bi ovaj članak 86a. stavak 2. u stvari u tome pravcu trebalo pojasniti. Jer imajući u vidu i financijsko stanje po jedinicama lokalne samouprave, njihovu različitu financijsku snagu mislim da se bez preciznijeg definiranja otvara jedan problem koji može koji može se razviti u pravcima koje sada je teško ocijeniti, a posebno s obzirom da je očigledno moguće prenošenje ovog kratkoročnog financiranja preko kraja godine. To onda može naravno imati i utjecaj na ukupnu financijsku sliku državnog sektora koji planira i za koje je u suštini odgovorno Ministarstvo financija. Što se tiče pitanja privremenog financiranja i utvrđivanje privremenog financiranja veličinom jedne četvrtine izvršenih rashoda u prethodnoj godini držimo da je to dobro rješenje. Utvrđivanje veličine privremenog financiranja na razini jedne četvrtine ostvarenih prihoda bilo je devedesetih. Ono je u praksi pokazalo svoje nedostatke, a mislim da se utvrđivanje privremenog financiranja na razini rashoda, jedne četvrtine rashoda iz prethodne godine to uređuje na praktično bolji i jednostavniji način. iz zaduženja u iduću kalendarsku godinu zbog povrata duga koji dospijeva na početku godine, držimo da je i to rješenje dobro u kontekstu izvršavanja izvršenja proračuna i sigurnosti povrata državnih obveza s obzirom da je mjesec siječanj stvarno mjesec u kojem dospijevaju značajni povrati svake godine i to onda uvijek uzrokuje određene probleme, a naravno u povratu tih obveza ne smije se kasniti. I konačno, ono što mi je u ovome zakonu zapelo za oko u članku 5. spominje se da će se državno tijelo nadležno za razvojnu strategiju taj izraz zamijeniti sa riječima ministarstvom nadležnim za strukturne reforme. Moguće da sam propustila u detaljima koji reguliraju organizaciju državne uprave, moguće da sam propustila prepoznati koje bi to ministarstvo bilo nadležno za strukturne reforme. Niti iz imena jednog ministarstva ne proizlazi očigledno koje bi to bilo. Jučer se također u raspravi o proračunu puno govorilo o strukturnim reformama i ni jedan se ministar tu prepoznao nije da smo iz toga mogli zaključiti koje je ministarstvo nadležno za strukturne reforme osim ako to možda ne bi bilo Ministarstvo financije, jer ono je nadležno za financije. Pa me zanima od strane predlagatelja što to u stvari znači u kontekstu zakona da sada u zakon uvodimo izraz koji barem nama u klubu HDZ-a nije očigledno na što se odnosi i na koju instituciju se odnosi. Evo, to bi bile glavne sugestije i glavna zapažanja kluba Hrvatske demokratske zajednice. Međutim, dozvolite da se i s ovog mjesta malo osvrnem na ovo pitanje strategije. Ima li ili nema li Hrvatska strategiju? Pa ako odete na web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja onda ćete ustvari naći da Hrvatska ima strategiju, zove se Strateški okvir za razvoj 2006. – 2013. Ono što sada u ovom trenutku ustvari očekujemo s obzirom da je 2013. ovdje pred nama da ćemo dobiti i vidjeti dokument koji će u biti zacrtati strateške pravce razvoja države za sljedeću financijsku perspektivu i koji će onda biti i temeljna podloga za planiranje korištenja sredstava iz fondova EU i povezivanje cjelokupne vertikale strateškog planiranja radi što učinkovitijeg korištenja ovih sredstava. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovana zastupnice. Na vaše izlaganje imamo 2 replike. Prva je poštovanog zastupnika Nikole Vuljanića. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegica je govorila o strategiji, naravno da postoji dokument strateški, postojali su i prije strateški dokumenti. Sjećam se tamo '96. tako nešto radio se jedan dokument za Ministarstvo gospodina Jure Radića on je bio ministar, zvao se je "Održivi razvoj RH". Sudjelovao sam u njemu, napravili smo jednu jako lijepu knjigu kojoj su dosta pametne stvari pisale po pojedinim industrijskim granama i tako koja je završila na polici i nikad se ništa od nje nije dogodilo. Zašto? Zato jer je bila strateški dokument koji je donijela jedna vlast bez sudjelovanja bilo koga drugoga. Apelirao bih kad se idu raditi takvi strateški dokumenti potrebno je uključiti sve strane koje danas sudjeluju u političkom životu i koje će eventualno sutra sudjelovati kao vlast u političkom životu. Inače se događa situacija dođe nova vlast, isprazni ladice, ovo se ostavi na polici ili baci u smeće. To nikom nije od koristi. Dakle, način izrade strateških dokumenata treba biti takav da uključi i opoziciju. Inače stvari nemaju smisla. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite. **Dalić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo. Pa ja se mogu ustvari samo složiti s kolegom Vuljanićem, to je istina. Jer ako bismo prebrojavali koliko je u proteklih 20 godina Hrvatska načinila strateških dokumenata tada mislim da taj broj prelazi više od 100 raznoraznih strategija. A nisam bez razloga spomenula narečeni strateški dokument upravo zato jer je on u tome trenutku se i pokušao izraditi u kontekstu konzultacija i partnerstva sa različitim sudionicima u društvu, udruge poslodavaca, necivilnog društva i različitih drugih skupina. Mislim da su pozivane i tada opozicijske stranke. Pa u tom kontekstu i ovo pristupanje EU mislim da također donosi jedan pozitivan učinak od brojnih koje očekujemo ili koji su se već dogodili zbog toga procesa zato jer i ne postoji drugi način da se strateški dokumenti za pripremu i korištenje europskih fondova i donose osim u takvom partnerstvu pa mislim da je to i određeno Zakonom o regionalnom razvoju. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Gvozden Srećko Flego. Izvolite poštovani zastupniče. **Flego, Gospođo Dalić ostavimo po strani sada relativno akademsko i tehničko pitanje da li je uopće isplativo u današnjem dinamičnom svijetu raditi nešto što se zove strategija jer cijeli niz iskustava ukazuje na to da onoga trenutka kada ste stavili zadnju točku na tekst strategije te strategije postaju zastarjele pa je zapravo puno bolje raditi neke orijentire. Ali mene puno više zanima nešto drugo, nije samo regionalna samouprava imala strategiju, cijeli niz resora je imao po nekoliko strategija od 2006. do 2011. ili do 2012. ili do 2013. itd. Ono što mene zanima da li ste vi ikada u miru i tišini svoje koncentracije pokušali ustanoviti što se dogodilo sa tim strategijama 2006., 2007., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. godine? Da li je išta, i ako je išta, što od tih strategija, a ako išta da li je ostvareno išta ključno u strategijama koje ste zacrtali? O tome se radi. **Leko, Josip Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite. **Dalić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo. Sa prvim dijelom vašeg komentara rekla bih sljedeće, slažem se. Zato što je pitanje što svatko od nas ustvari misli kada kaže strategija. Kada ja kažem strategija ono što ja mislim jest ustvari utvrđivanje temeljnih principa i ciljeva koje neko društvo ili država želi ostvariti. Ja pod strategijom ne mislim, posebno na razini države, precizno utvrđivanje što će tko raditi. To pripada u neke druge sfere i u neke druge dokumente. A što se tiče ovog drugoga da li sam ikada u koncentraciji o tome promislila, jesam. Dosta sam ustvari vremena posvetila odgovoru na pitanje zašto je u našim strateškim dokumentima koliko god bili manje ili više kvalitetni zašto je u principu sve dobro napisano točno onako kako bi trebalo biti napisano za suvremenu tržišnu ekonomiju koja se zasniva na privatnom vlasništvu poduzetništvu i konkurenciji. I puno je naravno tinte u tim strateškim dokumentima potrošeno za pitanje što bi tu trebala raditi država. I ustanovila sam da postoji jedan jaz između onoga što u strateškim dokumentima piše i onoga u principu što se u stvarnosti dešava jel u stvarnosti i dalje postoji sumnja i skepsa prema privatnom poduzetništvu, prema konkurenciji, prema načelima tržišne ekonomije čije poticanje onda određuje i način na koji se usmjeravaju strategije i vodi ekonomska politika. I moram vam također reći da taj zaključak vrijedi i dalje bez obzira što se je promijenila boja vlasti. ali to je valjda vezano sa onim da stručnjaci politiku ne razumiju. Sljedeći klub je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite poštovani zastupniče. Uvaženi gospodine predsjedniče, zamjeniče ministra. Netko je ovaj zakon nazvao životnim zakonom ako sam ga dobro razumio. obzirom da ja uvijek idem "in medias res" ja ću nazvati ovaj zakon što je dozvoljeno bogovima nije volovima, imajući u vidu odnos države prema prema lokalnoj samoupravi, prava država i pravo lokalne samouprave prema ovom zakonu o izmjenama o dopunama Zakona o samom proračunu. Ovaj zakon otvara prije svega i niz pitanja ne ulazeći u strategije u strateške dokumente. Ova Vlada pa i ona bivša vlada donosila je niz strategije, razvoja RH koji su koji su išli od određenih godina pa smo npr. za vrijeme ove bivše vlasti u 2009.donisili strategiju od 2008.do 2012.itd., itd. Dakle sama strategija i tu se ja mogu složiti s nekima da ona treba biti prije svega usklađena sa svim čimbenicima političkog života jer nitko nije zanavijek niti ovdje u Hrvatskom saboru nije zanavijek Vlade, Sabora, saborski zastupnik, gradonačelnik itd., Osnovna pitanja i osnovno pitanje koje ovaj zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu otvara to je ponovno pitanje fiskalne decentralizacije, ponovno pitanje i to čitavo vrijeme u ime kluba HDSSB-a i to je ono što HDSSB čitavo vrijeme traži, a čuli smo jučer ministra Linića da se priprema jedna postepena decentralizacija, ali decentralizacija koja je vezana prije svega u ovlastima i koja neće pratiti kroz školstvo i zdravstvo neće toliko pratiti pratiti samu novčanu decentralizaciju. Podsjetit ću da u ovom trenutku svega 3% ukupnih poreznih prihoda računajući i porez na dohodak i porez na promet nekretnina, tu ne mislim na ovaj porez na nekretnine koji još nije usuglašen i koji je u jednoj dužoj javnoj raspravi sve do poreza na dobit i sam porez na PDV na PDV odnosno porez na dodanu vrijednost. Dakle postavlja se opravdano pitanje jel svega 3% tih sredstava završava u lokalnoj i regionalnoj samoupravi a 97% tih sredstava za vrijeme HDZ-a taj omjer je bio da budem evo pošten i prema njima bio je 92 u korist države 8% uključujući i grad Zagreb prema lokalnoj i regionalnoj samoupravi. U mjesto najavljene centralizacija napravljena je još veća centralizacija u ovom dijelu iako je ono bilo također izuzetno loše jer u europskim zemljama taj omjer se u mnogim zemljama različito kreće pa su najmanji prihodi prema jedinicama lokalne samouprave kreću se između 20 do 30% dakle od ukupnih poreznih prihoda. Dakle to je jedan drugi svijet. Krećemo u EU donosimo izmjene i dopune Zakona o proračunu, pripremamo se za strukturne kohezijske fondove i tu se postavlja upravo iz ovoga razloga financijskih mogućnosti jedinica lokalne samouprave kolika je uopće spremnost lokalne i regionalne samouprave za tim participiranjem i povlačenjem sredstava iz EU fondova. Prije svega se to odnosi kroz pripremu i izradu projekata koji svakako moraju biti usklađeni sa europskim standardima, ali mnoge jedinice lokalne samouprave danas u Hrvatskoj nemaju ni sredstva u svojim proračunima upravo za pripremu i izradu tih projekata. To u ovom trenutku imaju rijetki gradovi, mali gradovi koji su u suradnji sa određenim državnim institucijama to uspjeli napraviti, ali gotovo 98% jedinica lokalne samouprave nije spremno odnosno odnosno može biti spremno ali nema financijsku mogućnost ući i izraditi jedan projekt. I jučer smo govorili o tome da prije svega je u državnom proračunu trebao postojati postojati pozicija koja bi bila namijenjena upravo izradi EU projekata i koji bi omogućili povlačenje tih sredstava. Neću ulaziti sada u statističku podjelu RH ali svakako ali svakako da su proračunom trebala biti osigurana sredstva za izradu projekata. Tako da određeni stavci ovog zakona nisu dakle usaglašeni sa praksom koja je i koja će biti u Hrvatskoj. Drugo pitanje koje se ovdje u svakom slučaju povlači je pitanje samog zaduživanja. Vjerujte da niti jedna banka, poslovna banka osim onih koje su davale menadžerske kredite, neće bez jamstva vraćanja tog kredita niti građaninu niti tvrtki osim osim menadžerskih kredita, a bili smo svjedoci da je toga i bilo, neće dati niti državi niti Republici Hrvatskoj, a tako ni jedinici lokalne i regionalne samouprave ukoliko ona to sama ne bude vratila. Ministarstva financija, suglasnost Ministarstva financija na iznos od 20% za dugoročna zaduživanja. Ponekad je taj posao doći uopće do suglasnosti Ministarstva financija izuzetno mukotrpan, izuzetno težak jer mnoge te suglasnosti obilježene su i stranačkim podobnostima, nisu obilježeni stvarnim stanjem i potrebama jedinica lokalne samouprave koje su jedine odgovorne za vraćanje tog kredita. Pitanje reprograma tih dugova i tu se postavlja ono osnovno pitanje, ako je omogućeno državi kroz državni proračun reprogram svih mogućih obaveza, ukoliko je omogućeno odmah u planiranju omogućen deficit državnog proračuna, dakle bez zaduživanja nego kroz samu realizaciju proračuna i doći ćemo ove godine negdje do 11 milijardi kuna novih obaveza. Već u sljedećoj godini planiramo deficit od 11 milijuna kuna. Ne vidim razloga zbog čega se to i jedinicama lokalne i regionalne samouprave ne bi omogućilo upravo kroz ovakav jedan zakon. Tu je i planiranje dakle samog deficita jer danas morate biti svjesni da je ovo stvarno centralizirana država. Tu ne mislim sada na kojekakvo davanje ovlasti jedinicama lokalne samouprave kao što je to bio ovaj zakon o predškolama koji nije stavio u mogućnost i kroz proračun da će se on financirati iz državnog proračuna nego je ta obavijest zabačena jedinici lokalne samouprave. Da je posebno u nerazvijenim dijelovima krajeva i dijelova Hrvatske došlo do pada proračuna u svim općinama, županijama, gradovima upravo zbog toga i nitko nije imao protiv toga da se ovdje poveća neoporezivi dio plaće. Ali je došlo do pada i prije svega zbog povećanja nezaposlenosti, ali isto tako i zbog izuzetno niskih plaća jer dobiti plaću u Slavoniji nije isto dobiti plaću u Zagrebu gdje su prosjeci različiti. Prosjek u Slavoniji je daleko manji od ovog prosjeka u Zagrebu i razvijenim dijelovima Hrvatske. Dakle postavlja se i opravdano pitanje, ako država može planirati deficit u temeljnom proračunskom dokumentu zašto to ne mogu onda i jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave. Sljedeće pitanje je kratkoročno zaduživanje. Dakle ja nisam čuo niti niti da jedna banka postavlja uvjet kratkoročnog zaduživanja na 9 mjeseci, na 3 mjeseca, na 6 mjeseci. Zašto se država ne zaduži za 9 mjeseci ako je to u poslovanju, proračunskom poslovanju tako povoljno. Na stranu to da određene kratkoročne obaveze postaju time dugoročno, budite uvjereni da niti jedna banka koja daje određeni limit za kratkoročno zaduživanje na osnovu mogućnosti proračuna i lokalne i regionalne samouprave neće dopustiti da iziđete iz određenog okvira koji je vezan za kratkoročno zaduživanje. Ukoliko se dakle ovo desi i prođe kroz proračun ja predlažem da se zakonom omogući obzirom da je to i građanima a vjerojatno će se to i pojaviti u praksi, da će određene jedinice lokalne i regionalne samouprave preći jednostavno, nemojte ovo shvatiti kao neku reklamu ali na ovo peglanje kartica. Mnogi imaju iskustva u tome pa će dobiti tu i na 24 rate plaćanje svojih obaveza. Tako da smatram da kroz ovakvo razdvajanje dakle prava i obaveza centralne države i jedinica lokalne i regionalne samouprave se postavlja jedan veliki jaz između u onom užem smislu i države u širem smislu. Tu je prijedlogom zakona predviđeno da se potiče aktivnije sudjelovanje jedinica lokalne i regionalne samouprave u projektima iz područja unapređenja i energetske učinkovitosti na način da se zaduživanje jedinica lokalne i područne samouprave za projekte iz ovog područja isključuje iz iznosa mogućeg godišnjeg zaduživanja od 20% ostvarenih prihoda itd. Dakle i ovaj iznos od 20% ponekad nije bio moguć da bi ostvarili određene projekte, a banka vam je omogućila zaduživanje i iznad, jer imate prihod proračuna koji omogućava i kroz jedan dugoročni kredit vraćanje tih obaveza. Postavlja se pitanje da li energetska učinkovitost jedina stvar koja može izvući Hrvatsku iz krize i da na osnovu toga se mogu jedinice lokalne i regionalne, pa na taj način i država zaduživati. Zašto to nije pitanje gospodarenja otpadom? Zašto to nije pitanje zaštite voda? Zašto to nije pitanje cestovne povezanosti? Zašto to nije sva komunalna infrastruktura? Zašto to na kraju krajeva nije razvoj gospodarstva? Zašto to nije izgradnja industrijskih zona? Dakle, nije mi jasno zbog čega je to isključivo energetska učinkovitost. Ne želeći ulaziti u odnose unutar, niti mi je to uopće namjera ući u jedan takav odnos. Dakle, smatram da evo iz ove rasprave prije svega napominjem da ono što i s tim ću završiti, da ono što važi za državu treba važiti za sve građane, tako i za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Jer ne želeći dakle, prije svega kršiti zakone, a imate i Zakon o fiskalnoj odgovornosti smatram da je ovo izuzetno loše napisan i loš prijedlog, loš prijedlog zakona posebno ovo što se odnosi na samo zaduživanje lokalne i regionalne samouprave i kratkoročno zaduživanje. Ali isto tako smatram da bi to bilo izbjegnuto ozakonjenjem imajući u vidu stvarno stanje u svim dijelovima Hrvatske pri planiranju mogućeg deficita i tu se slažem da on ne treba biti pravilo, nego bi on trebao biti izuzetak, izuzetak i u državi, izuzetak i u lokalnoj samoupravi. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo prijavljene tri replike. Prva replika i poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala predsjedniče. Kolega Vinković, vi ste gradonačelnik pa razumijete ovaj problem ali vas, ne trebate se čuditi zašto je ovakav zakon, zašto se predlaže na ovaj način, zašto se predlaže na štetu lokalne samouprave jer jednostavno Hrvatska država je centralizirana država što ste i sami ustvrdili, sada, ovim izmjenama samo još više steže obruč oko funkcioniranja na lokalnoj razini kako bi država još čvršće i jače mogla upravljati, diktirati i da tako kažemo sputavati lokalnu samoupravu. Umjesto da imamo decentralizaciju što je najavljivano u krajnjem slučaju i pred protekle parlamentarne izbore mi sada imamo još čvršću jednu centralizaciju, još ćemo biti više u obruču, još će nam biti teže funkcionirati, još će biti teže lokalnoj samoupravi neke stvari rješavati. Osobno sam u ulozi gradonačelnika u dva ili tri navrata tražio suglasnosti Ministarstva financija za reprograme kredita. Uvjeti su bili puno povoljniji nego što su bili oni koje smo naslijedili, ali je to išlo jako teško i trajalo je po par mjeseci svaki puta. Nakon svega onog što je bitno za reći je također vremenski taj period kada se to može dobiti, obzirom da postoji onaj jamstveni fond, državni i kad se on istroši više nitko ne može, znači doći u situaciju uopće da dobi jamstvo Ministarstva financija, odnosno suglasnost Ministarstva financija. Tako da ja ponovno po treći puta i neću više danas apostrofirati umoljavam stvarno da razmislite o tome i da se vidi to da se lokalna samouprava ne steže obruče, da nas ne zatvara, da nam se omogući da normalno radimo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega ne čudim se ja ništa, ja sam se davno prestao čuditi kao što su se prestali čuditi i svi građani ove Hrvatske. Vezano za decentralizaciju, ne pričam ja to sada ovih godinu dana. To sam ja i pričao i onih osam godina dok je HSS sa HDZ-om bio u vlasti, pa ste imali onu igru oko poreza na dobit, gdje je uzeta prema sjedištu tvrtke. To nije bilo dobro i prebačeno je direkt u državni proračun. Htjelo se oslabiti tada Zagreb, oslabile su se mnoge jedinice lokalne samouprave, ne samo Zagreb. Oslabilo se i Đakovo iako su određene tvrtke imale sjedišta kod Karlovca, u Zagrebu itd. Ali ni namjera ove nove Vlade nije decentralizacija posebno ne fiskalna. S druge strane ovo je potpuna, ja bih rekao i usudio se reći potpuna glupost. Omogućiti i reći nekom da se možete kratkoročno zadužiti na 9 mjeseci. zadužite se u 9 mjesecu ili u 1 mjesecu. Sav taj kratkoročni dio morate vratiti do 1.10. Što Što sa ona dva? U praksi možete zatim uzeti na još dva mjeseca kratkoročno zaduženje, ali ima i tu drugih nelogičnosti koje su vezane na primjer za privremeno financiranje. sad se ne usvoji proračun za ovu iduću godinu u lokalnoj i regionalnoj samoupravi odlukom privremeno financiranje traje najduže tri mjeseca. Šta ćemo u četvrtom i petom? Tko će biti babo u gradu, u u općini, u lokalnoj samoupravi, regionalnoj samoupravi? Će doć' ministar financija ili Porezna uprava i tamo određivati pravila igre. Dakle, ima ovaj zakon elemenata i za drugo čitanje prije svega, jer ovdje se ponovno udara direkt u lokalnu samoupravu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća druga replika i poštovani zastupnik Igor Rađenović. Izvolite poštovani zastupniče. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče.

širim dakle propisom i ovim zakonom u svojoj osnovnoj varijanti, a to u ovim izmjenama i dopunama nema i općenito u položaju lokalne samouprave. Tako da, i pozvali ste dakle i na onu najavu gospodina ministra jučer i zapravo netočno ga citirali da će spustiti ovlasti u lokalnoj samoupravi ukoliko dođe i kada dođe bolje rečeno do nove decentralizacije u RH. A podsjećam vas da i ovu razinu decentralizacije je obavila ona bivša Vlada u ovih 8 godina, tu se slažem s vama, se na tom polju nije ništa događalo. Onda se neće spuštati samo odgovornost nego i ovlasti tj. slušat će se zajedno sa ovlastima i sa odgovornošću spuštat će se i financije i spuštat će se dakako i fiskalna odgovornost i to zapravo i je temelj ovog svega, a to je i dio one priče oko poreza na nekretnine. Upravo je to priča porez na nekretnine bi bio jedan stabilan izvor dakle jedinica lokalne samouprave i mogućnost upravljanja dakle sa svojom zajednicom. Htjedoh reći da oko ovih ESCO projekata i oko povrata. Morate uzeti u obzir da ovaj zakon je pisan sa pozicije dakle Ministarstva financija koje skrbi o makroekonomskoj stabilnosti u načelu kada se ove sve pretpostavke ostvare kažem i kada lokalna samouprava bude mogla upravljati svojim nekretninama kvalitetno onda bi ovaj propis trebalo na neki način i da je za projekte o kojima ste vi govorili komunalne spalionice smeća itd. da i one budu praktički moguće ih financirati nešto fleksibilnije. Ovdje i u ovim sada okolnostima dakle o ESCO projektima, projektima energetske učinkovitosti koji po svojoj definiciji vraćaju sami sebe i kao takav su neki garant sigurnosti da novci koji su uloženi, dakle oni sami moraju samo je pitanje povrata te investicije. Oni nisu financijsko

Ja možda glasnije pričam obzirom da me mogu i čuti jer ja na primjer ne čujem predsjedavajućeg dok priča niti znam odavde što se glasa, ali pomnije slušam pa onda uspijem čuti. Jer prilično je nerazgovijetno. I sada sam vas slabije čuo. Spomenuli ste decentralizaciju, ono što je jučer ministar rekao, pa ako se to svede na način kao što je sada svedeno školstvo gdje mnoge škole nemaju više za kredu i spužvu a ne za one tablete koji su podijeljeni onako lijepo u Rijeci, nisu podijeljeni u područnim školama u Đakovštini. Ako je to tako onda sam ja protiv takve decentralizacije. Ako se to odnosi na zdravstvo gdje ministar kaže nema novaca za đakovačko rodilište pa će to se prepustiti gradu Đakovu i Osječko-baranjskoj županiji protiv sam takve decentralizacije. Ja sam za fiskalnu decentralizaciju. Ajmo mi promijeniti omjer a da vidimo jel bi država mogla živjeti od 3% prihoda? Ne bi mogla, ne bi bilo toliko pomoćnika ministara, ne bi bilo toliko ministarstava, ne bi bilo toliko kabineta, ne bi bilo toliko ureda toliko ureda itd., itd. E to je možda retorika, ali ovo je potpuna glupost omogućiti nekom da se zaduži na 9 mjeseci. građani se zadužuju na 36 mjeseci i plaćaju sad povišenu ratu plina ili si kupe štednjak ili veš mašinu, odnosno stroj za pranje rublja hrvatski, ili kuhinju ili ne znam što. Ovdje ćemo dovesti jedinice lokalne samouprave da ne mogu funkcionirati jer sve nisu Zagreb. Neke se zovu i Dugobabe tamo gdje je sišao onaj nadvožnjak Sanaderov, samo prođu dva, tri auta valjda ako i ima. Kolega Vinković žao mi je ako me ne čujete, pokušat ćemo pojačati a inače moje stajalište je da je snaga decibela obrnuto proporcionalna argumentaciji. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani Srđan Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora evo pokušat ću biti niti tih niti glasan.

zbog onoga što smo zatekli u ovom trenutku, odnosno preuzimajući vlast, svjesni smo toga da ćemo vjerojatno otpad morati rješavati na državnoj razini jer lokalna i područna samouprava to nisu u stanju niti su znali riješiti. u biti je ovdje energetska učinkovitost? Kratko i jasno nešto što samo vraća ulaganje, odnosno kredit ne stvara dodatnu obavezu niti za proračun lokalne samouprave niti što je posebno zanimljivo, što je posebno značajno i što treba apsolutno istaknuti ne stvara nikakvu novu obavezu za građane je zato u ovome ovdje u biti zakonu. I to je ključno zbog čega je ovo unutra i koji otvara prostor za investicije. Hvala lijepa. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Često uvaženi kolega, ali ono je bila čista povreda Poslovnika ono o decibelima, ali o tim decibelima vam i vi uvaženi gospodine predsjedniče uvijek na kraju završnu riječ daju građani. Pa će onda odrediti jeste vi bili tako jako pametni dok ste pričali s te svoje govornice ili ja ovdje s ovog mjesta. Oni će nas ocijeniti tako da ostavimo to njima. A moje decibele ostavite meni. Kolega Gjurković, radi se o tome da smatram doista da nije samo energetska učinkovitost ta. Na primjer postoji i druga mogućnost koja je vezana za energetsku učinkovitost da jednostavno iznajmite prostor na određeni niz godina, da vam to poslije ostane u vlasništvu i na taj način nemate ni kratkoročnog ni dugoročnog zaduženja itd., itd. Ali neću o tome. Ovaj zakon je prije svega i ponovno zato kažem ono što je dozvoljeno bogovima nije volovima, dakle država ima pravo se zadužiti, planirati deficit, kratkoročno, dugoročno se zadužiti, otplaćivati kamate, raditi reprograme, praviti raznorazne akrobacije, dok tamo neki čelnik lokalne samouprave vjerojatno je izišao iz zoološkog vrta pa glasnije priča, on nema nikako pravo, a građani ga izabrali. On mora pitati uvaženu gospodu iz vlade iz ministarstva, ej majstore jal bih se ja mogao zadužiti jel nemam za osnovne potrebe rada lokalne samouprave. A ja tvrdim da nijedna poslovna banka koja drži do sebe neće nikom dati kredit ako ne može vratiti. To vrijeme je prošlo. A mi non stop ozakonjujemo takvu stvar u zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu. Hvala lijepa. U skladu sa člankom 207.stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora u 10,40 minuta isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Sada idemo dalje po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Klub HNS-a i poštovani zastupnik Srđan Gjurković prva dionica i druga poštovani zastupnik Marijan Škvarić. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle klub HNS-a podržava Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu. Pa priključujemo se onoj raspravi koja u biti jasno ukazuje na sve i većinu pozitivnih efekata donošenja ovih izmjena i dopuna zakona i apsolutno se ne slažemo s onim stavom da u biti lokalna samouprava dodatno ograničava i sprječava sa ovim prijedlogom zakona. Kako se u biti može ograničavat tako je se osigurava da projekti iz energetske učinkovitosti se izuzimaju iz zakonskog ograničenja za razinu zaduživanja, a znamo da je to 20%. Znači do sada se ograničavalo sada se više ne ograničava. Otvara nam se izuzetno veliki prostor apsorpcije sredstava iz EU, velika je zadaća pripremiti te projekte i ovaj zakon u biti osigurava što državi, što područnoj što lokalnoj samoupravi da on može pripremati, da može plaćati određene predujmove, da može realizirati što kvalitetnije što jednostavnije da taj protok sredstava koji je bitan, a protok često se ne može planirati na koji način će se izvršavati da bi mogli realizirati. Investicijski ciklus kroz strategiju koja postoji Vlade RH posebno po pitanju energetske učinkovitosti je nešto što se spušta na lokalnu odnosno odnosno područnu samoupravu. Znači to je prostor u kojem lokalna samouprava može ako ima sposobnosti, ako ima znanja, ako ima inicijative realizirati i pomoći gospodarstvu ali i uštediti na energiji što na objektima koji su u lokalnoj samoupravi, a što naravno i vezano za one objekte kojima upravljaju tvrtke koje su u vlasništvu lokalne samouprave. a svi smo svjesni da je izuzetno veliki broj objekata i svi smo svjesni da je potrošnja električne energije izuzetno velika i neekonomična. I toje prostor za investicije. Dakle, jedan zakon koji u biti regulira proračun otvara jedan izuzetan prostor za investicije i za povlačenje sredstava iz EU. Znači sredstava koja mi nemamo, koja nam osiguravaju drugi uz uvjete koji su vrlo složeni, svi skupa znamo, ali onaj tko nam daje sredstva naravno da je jasno bespovratna, jasno da očekuje da mi to radimo na adekvatan način. I tu u biti samo je jedan jedini problem. Koliko je naša lokalna samouprava spremna i sposobna da povlači sredstva, da priprema projekte energetske učinkovitosti i to je dobro da otvori jedno natjecanje u kojem se vidi realno tko zna, tko umije, tko priprema, tko sa svojim timom u lokalnoj samoupravi kvalitetnije odrađuje. Ovo pitanje mogućnosti kreditnog zaduživanja na 9 mjeseci, dakle još jedno pitanje jednog novog prostora u kojima Vlada, Ministarstvo financija sa ovim izmjenama i dopunama Zakona o proračunu otvara prostor da bi se projekti konkretni koji zahtijevaju određena startna sredstva realiziraju kroz kratkoročno zaduživanje. Prema tome ni u ovome segmentu apsolutno se nije zatvarao prostor lokalnoj samoupravi nego se otvara prostor lokalnoj samoupravi da može biti puno aktivnija po ovim investicijskim projektima energetske učinkovitosti i fondova EU. Ono što je naglašeno i treba još jedanput ponoviti da visina odluke o privremenom financiranju se vezuje uz visinu rashoda izvršenih u istom razdoblju prethodne godine, a ne uz visinu prihoda kako je bio slučaj do sada i to je jedna dobra što bih ja često rekao životna stvar. Jasnije se uređuje obuhvat proračunskog nadzora što je izuzetno bitno jer često se događa i svjesni smo toga da lokalna samouprava zna odnosno čelnici lokalne samouprave znaju se znaju se "poigrati" sa određenim zaduženjima i onda naravno tko je kriv, kriva je državna vlast. Dakle zaključno, ove izmjene i dopune Zakona o proračunu otvaraju prostor lokalnoj samoupravi za investiranje i klub HNS-a podržava ovaj zakon. Poštovani zastupnik Marijan Škvarić, drugi dio. Izvolite. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Zamjeniče ministra. Pa kada govorimo o Zakonu o proračunu i kad definiramo što je to proračun uvijek je naglasak da je on temeljni plansko-financijski dokumenat. Naglasak na temeljni. drugi naglasak je da taj akt mora se definirati na principu dobrog gospodarenja prihodima i rashodima. Naglasak na principu dobro gospodarenja. I to je ono što zaista na tim principima se događaju i one greške da da dobar gospodar, gradonačelnik tako radi da mu je njegov grad ili općina već dugi niz godina u minusu, da ne može platiti struju, da ne može dobiti plaću, za gradonačelnika manje-više ali ne može dati plaću tetama u dječjem vrtiću i u nekim drugim stvarima. To je ono što zaista mora biti kontrola. Također, u okviru ovog programa i zakona se potiče aktivnije sudjelovanje lokalnih samouprava na što putem planova razvojnih programa. Što to znači? Mi svi želimo … zone, želimo kanalizaciju, želimo deponije smeće i ostale druge kapitalne investicije. To su investicije koje daleko premašuju snagu uvijek lokalne samouprave i regionalne. Ono što nam se pruža mogućnost, a to je i otvara puno veće korištenje fondova i to je naša prilika i šansa. Ja bih se tu više naglasio u tom dijelu jer za … fondove Europske unije tu su nekoliko specifičnosti. Prvo to se puno više otvara sredstava i u tom dijelu specifičnosti je da ta sredstva koja ćemo … iz fondova Europske unije u cijelosti moramo financirati da bi se nakon realizacije tog programa i projekata putem zahtjeva za opravdanim troškovima vratio jedan dio sredstava. Da li je to 50%, 80 ili 90% ovisi o zonama i drugim uvjetima kao takvo. Znači da bi lokalna samouprava mogla financirati jedan takav kapitalni projekt ona možete mjeriti svoje izvore prihoda da na temelju tekućih proračunskih prihoda koje su realizacije, da li na temelju kratkoročnog ili dugoročnog planiranja. Tako da ono što želim naglasit da je dobro što u ovom dijelu zakona za nemogućnost kod privlačenja i korištenja fondova Europske unije možemo koristiti mogućnost isplate predujma i to nam je bitno. Vjerujte mi da neka projektna kuća, … kuća koja vam treba nešto napraviti za taj projekt uvijek vas traži pojedini avans da može svoje kapacitete, resurse prema vama prilagoditi. Drugo je što je omogućeno i jednostavnije kratkoročno posuđivanje novčanih sredstava i to radi likvidnosti i plaćanja obveza do dospijeća koje je temelj upravljanja financijskim tokovima. Kratkoročno. Za neke veće stvari imamo dugoročnu mogućnost zaduživanja. I ono kod tog dugoročnog zaduživanja dobro je da je izuzeće za 20% zaduženja ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se grad ili općina zadužuje i to za projekte iz područja energetske učinkovitosti i naročito za sredstva iz fondova Europske unije. Tu sad jedino ako tih 20% do sad je bilo … znamo zbog čega, znači primjer dobrog gospodarenja sredstvima na prihodovnoj i također na rashodovnoj strani da ipak se tu vidi što je to i maksimalno zaduženje. Ako je neki pročistač negdje za neku razinu od 2 do 3 tisuće … jedinica korisnika košta 5 do 6 milijuna kuna općina koja to treba napraviti ima proračun od 3 milijuna kuna onda će i ovih 20%, odnosno i ta donja granica joj ništa ne znači. Da li ona može sebe četverostruko ili više zadužiti da može realizirati taj projekt. Znači u tom dijelu se mora uvesti da netko iznad tih 20% za takve veće kapitalne projekte iz fondova Europske unije mora preuzeti odgovornost i mogućnost sufinanciranja. Tu bih posebno spomenuo kod fondova Europske unije još jednu stvar. Kada financirate te projekte iz fondova Europske unije onda ide to preko jednog računa. Sada je to problem jer lokalna samouprava je morala raditi sa jednom poslovnom bankom preko jednog računa. To je moguće ako kapitalne investicije dugoročne sami planirate, onda znate koji projekt vam priječi realizaciju, znate koliko to na neki način košta i možete napraviti jedan fiskalni plan znači prihoda, rashoda da to financirate. A kod fondova Europske unije najčešće vam se dešava kad neki projekt kandidirate nikad ne znate kad će vam ta projekt biti odobren. Nekad vam bude odobren negdje u sredini godine. I još jedna stvar, vi se morate financirati preko HBOR-a što je dobra stvar uz jako povoljne uvjete. Što ako vaša poslovna banka gdje imate vi račun nema ugovor i akreditaciju preko HBOR-a. Vi ne možete dobiti ta sredstva pod takvim povoljnim uvjetima i vi ste prisiljeni ili tražiti banku koja to ima ili tražiti neka druga rješenja. Mijenjati banku negdje u sredini proračunske godine, netko tko je to radio zna koliki je to trošak prije svega i koliko to vremena i truda treba da se to napravi. Vi najčešće nemate vremena da kad dobijete ta sredstva da u tom dijelu rješavate. Primjer dobre prakse su neke … gdje se dozvoljava da to radite preko određenog podračuna gdje je i to dobro i zbog praktično se to sam rekao znači ne trebate raditi onaj dio svih sredstava prebaciti u drugu poslovnu banku … drugi račun, a drugo je transparentnosti, kad imate taj podračun preko kojega radite sve te projekte iz fondova Europske unije onda itekako možete dobro i transparentno planirati ne samo sa najniže lokalne i regionalne razine čak nego i sa državne razine. Evo jedan slučaj samo da vam spomenem, kada vam iz fonda traže pravdanje troškova jedan od pravdanja troškova… jer vi sredstva koja imate na računu da li ste za njih dobili nekakve kamate. Ako ste dobili kamate onda vam oni ne priznaju taj trošak. Kako ćete vi obračunati kamate kad imate u globalu na neki način ta sredstva uz ostala sredstva koja imate za grad u tom dijelu. Evo tu iz iskustva koje mogu reći itekako bi trebalo o tome voditi računa. Velim zaista pozdravljamo ove dobre zakonske prijedloge što se tiče Zakona o proračunu, da ove programe i sredstva koja ćemo realizirati iz fondova Europske unije da ih možemo u što većoj mjeri i koristiti. I mislim da također Hvala. Hvala i vama. Sada imamo replike. Poštovani zastupnik Branko Bačić, replika na prvo izlaganje gospodina zastupnika Srđana Gjurkovića. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Gjurković, ako sam vas dobro čuo, čini mi se da jesam, vi ste pravdajući uvođenje odredbe Zakon o proračunu kojim se omogućuje jedinicama lokalne samouprave da se zaduže i preko 20% izvornih prihoda prethodne godine za projekte energetske učinkovitosti kazali da i pozdravili ste takvu odredbu navodeći kako su to projekti koji kad se provodi za očekivati je da bi mogli biti financirani iz sredstava EU, iz fondova EU, pa onda ako je to tako kako vi govorite onda nije trebalo. Naime, već sada u članku 88. stavak 5. postojećeg zakona je omogućeno jedinicama lokalne samouprave da za projekte koji se financiraju iz EU mogu se zaduživati preko ograničenja od 20%. Prema tome, za potrebu, za takvu potrebu da se jedinice lokalne samouprave zadužuju za projekte podizanja energetske učinkovitosti nije bilo razloga uvođenje u u Zakon o proračunu, o tome, o meritumu ću kasnije govoriti kad budem u pojedinačnoj raspravi o tome da li je ili nije opravdano omogućavati jedinicama lokalne samouprave zaduživanje preko 20% za projekte iz domene energetske učinkovitosti. Ali ako je to bio razlog kojega ste vi naveli, kažem nije trebalo jer je već sada u stavku petom, članka 86. omogućeno svim jedinicama lokalne samouprave da se za projekte koji se sufinanciraju iz europskih fondova mogu zaduživati, dakle i preko ograničenja 20%.

moja rasprava nije išla u tom smjeru, nego i u skladu sa onom jednom replikom koju sam imao prije. Dakle, radi se o energetskoj učinkovitosti koja svojom fizibilnošću, odnosno isplativošću bez dodatnog opterećenja na građane sama sebe isplaćuje u određenom roku čime se osigurava jedinici lokalne samouprave da može van onih 20% mogućnosti zaduživanja napraviti investiciju koja sama sebe vraća, a u biti s druge strane dalje ušteđuje na električnoj energiji. Slažem se s vama i znam i to naravno ni nije bio cilj da se radi radi povlačenja sredstava iz EU, ali one stavke iz ovih izmjena i dopuna Zakona o proračunu osiguravaju bolje, lakše, brže realizacije kod europskih projekata, odnosno povlačenja sredstava. Hvala. Pa evo gospodine zastupniče, možda je, s obzirom da postoji puno mitova oko tih fondova, možda evo u par crtica kratka demistifikacija. Dakle, ukupna procjena za sedmogodišnje razdoblje ukoliko ostane usvojen sadašnji proračun je 13 milijardi eura od čega sama EU procjenjuje da bi Republika Hrvatska maksimalno mogla iskoristiti 10 milijardi eura. Kad se odbije sedmogodišnja članarina Republike Hrvatske koja će iznositi između 3 i 3 i pol milijardi eura ostaje iznos između 6 i pol i 7 milijardi eura dostupnih u tom sedmogodišnjem razdoblju. Kad se odbije najoptimističnijih 20% udjela koje će u svim investicijama imati pravne osobe i oni koji će se javljati tu ostaje oko pet do šest i pol milijardi eura maksimalno u tom sedmogodišnjem razdoblju. To je između 35 i 45 milijardi kuna maksimalno za sedmogodišnje razdoblje dostupnih slobodnih sredstava koje bi zapravo mi kroz neke projekte mogli dobiti. To je podijeljeno na 7 godina. Pet do šest i pol milijardi kuna godišnje za razno razne infrastrukturne fondove. To je otprilike na razini 5% BDP-a Republike Hrvatske. Prema tome, mislim da se, da je dobro da mi, svi se slažemo o tome da će ta i za što? Za one projekte koji izravno neće donositi niti jedno jedino radno mjesto. Dakle, izravno niti jedno jedino. Oni će stvarati određene infrastrukturne, društvene preduvjete za razvoj Republike Hrvatske ali radno mjesto ni jedno neće nastati iz ni jednog od tih projekata. Prema tome, to će bit jedna od poluga razvoja Republike Hrvatske, ali mi svoj razvoj nećemo moći temeljiti, niti se trebamo zanositi da će do razvoja Republike Hrvatske doći temeljem korištenja sredstava iz tih fondova. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. **Gjurković, dobro ste vi to matematički procjenjivali. Ja vam želim samo naglasiti da osim proračuna EU iz kojih možemo, iz kohezijskih, strukturnih i ostalih fondova povlačiti sredstva postoji jako puno fondova koji nisu direktno vezani za proračun EU i to moram naglašavati, pa vjerujem da vi to znate jer ste iz Slavonije dobro povlačite taj dio sredstava, čak a da nisu direktno vezani za proračun EU. Da li će biti zapošljavanja nakon povlačenja sredstava? Naravno da će biti. Oni naravno ne financiraju radno mjesto i zapošljavanje, ali oni stvaraju uvjete da indirektno se može zapošljavati, da se razvija gospodarstvo, da se razvijaju tehnologije, a onda logici stvari jasno ide i zapošljavanje. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika kolegi zastupniku Škvarić od poštovanog zastupnika Zorana Vinkovića. Izvolite.

sad sam malo pričao sa kolegom Kajinom, jer kolega je spomenuo jedinice lokalne samouprave, općine koji imaju tri miliona kuna proračun. izvorni proračun, na žalost, na žalost koji ima 30000 stanovnika ne zahvaljujući meni, nego svemu onome što se zbivalo je 40 do 45 milijuna kuna. Umag Umag koji ima 15 tisuća stanovnika ima oko 150 milijuna, odnosno 144 milijuna kuna. Sad dolazimo do onoga što je bila i rasprava malo kroz onu podjelu Hrvatske na dvije statističke regije gdje je praktično i Ministarstvo regionalnog razvoja obećalo Fond za projekte EU, sada vidimo da se to ovim zakonom okreće. Dakle, vi jedinice lokalne samouprave koji nemate svojih vlastitih sredstava u proračunu izvolite se zadužiti. Nema ministarstva, nema države koja će vam platiti taj Na taj način nećete moći sudjelovati u povlačenju sredstava iz EU. Što će jedna općina u Slavoniji? Vjerojatno je treba ukinuti jer nema ni plaću za načelnika koji je volonter ali je ona jedinica lokalne samouprave. Što će ona? Što će oni koji idu u projekte komunalne infrastrukture odvodnje pa moraju plaćati vodni doprinos državi i na taj način nekoliko milijuna eura se povećava ta investicija?

To je poruka svim načelnicima koji nemaju veliki proračun morat ćete se zaduživati da bi imali projekte. **Leko, Josip (SDP)** Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Marijan Škvarić. Izvolite. Gospodine zastupniče itekako sam svjestan svih ovih problema i zato sam rekao prije svega na temelju iskustva svoga grada gdje smo proveli 8 projekata iz Fonda EU gdje je izvorni proračunski prihod 10 milijuna kuna. I tih sredstava smo dobili višestruko nego nam je cijeli proračun i nismo se zaduživali. 8 godina grad nije u tekućem i bilo kojem minusu i da ne velim o mnogim stvarima koje smo doprinijeli razvoju grada. Znači, stvar je odgovornosti čelnog čovjeka i svih, naravno i gradskog vijeća i svih ljudi da se itekako prema tome definiraju. Ali naravno, mi itekako moramo biti praćeni na državnoj razini. Tu je prije svega Ministarstvo regionalnog razvoja i Fonda EU. Mora gledati koje su fiskalne mogućnosti i kapaciteti da se zaista ne dogodi a zbog čega sam ja uopće išao u Fond EU. Pa zbog toga što recimo unazad 4 godine kao brdsko-planinsko područje nijednu jedinu kunu nisam mogao dobiti u Ministarstvu regionalnog razvoja. A imao sam sve projekte koji su mi prolazili u Fondu EU, a iz ministarstva nisam mogao dobiti nijedne kune. Znači, trebamo u okviru ministarstva gledati koji su fiskalni kapaciteti da se ne dogodi da neki grad sa 40 milijuna kuna sa 10 tisuća stanovnika dobije još višestruka sredstva, gradovi i općine prije svega na sjeveru Hrvatske gdje imamo puno stanovnika uz manje kapacitete ne dobivamo praktički ništa. O tome trebamo na regionalnom razvoju gledati itekako, to je naš zadatak i naravno odgovorno se prema tome ponašati. Hvala lijepa. Završili smo raspravu po klubovima. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Prvi je poštovani zastupnik Damir Rilje. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicama. Evo ja koristim kolegice i kolege koristim ovu priliku izraziti svoja osobna razmišljanja u svezi prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o proračunu. On me iz nekih razloga posebno interesira, tangira ali mislim kao i sve druge kolege koji na ovaj ili na onaj način muku muče u jedinicama lokalne samouprave pa ću onda evo sad iskazati nekoliko svojih interesantnih čini se po meni situacije koje bih volio da budu riješene upravo Zakonom o proračunu. Sukladno preporukama Europske komisije jedinice lokalne samouprave su te koje su temelj gospodarskih aktivnosti, udruživanja i provođenja društvenih aktivnosti i koje su zapravo od općeg značaja za općenito provođenje svih mogućih gospodarskih aktivnosti, reformi ali i financijskog poslovanja. Ovaj zakon predviđa neke nedoumice koje su meni nejasne i evo ja ću jednu po jednu. Plan ukupnog razvoja Plan ukupnog razvoja je dakle nešto što bi bio ekvivalent uvjetno rečeno ili bar djelomično planu razvojnih programa jedinica lokalne samouprave za 3-godišnje razdoblje sa

sa ciljevima razvoja i prioriteta sa velikim dijelom koji se zapravo preklapa sa postojećim dokumentom kojeg moramo kao strateški dokument imati u svim jedinicama lokalne samouprave. S druge strane 3-godišnje razdoblje je upitno jer je planirano razdoblje investicija 6 godina konkretno vezano sa investicijskim strukturnim fondovima EU. Pa tako jedinice lokalne samouprave na primjer u Njemačkoj imaju izborni mandat vezan uz investicijski ciklus, to je 6 godina. Investicijski ciklus je koliko mi znamo za strukturne fondove 2014.-2020. Pravilnost poslovanja, proračun predviđa kako se mora obavljati proračunsko poslovanje na pravilan način naravno propisuje nadzor ali ne predviđa što ako se ne događa pravilno funkcioniranje svrhovito svrhovito korištenje ovim sredstvima osim prekršajnih odredbi. Šta sa sredstvima kojih više nema? A kako, to ću vam evo navesti u onom što imam kao evo svoje neke od zamisli primjedbi odredbe koje propisuju mogućnost odgode plaćanja, otpisivanja, prodaje, djelomičnog otpisivanja ili obročnog plaćanja duga, ako se time omogućuju poboljšanja, mogućnosti otplate duga. Kad je riječ o jedinicama lokalne samouprave onda je to veliki problem se u jedinicama lokalne samouprave po meni mora pomoći naći zakoniti način povrata duga bez da jedinice lokalne samouprave ostane bez imovine. Zašto? Zato što je velika većina imovine jedinica lokalne samouprave vezano upravo uz komunalno održavanje i uz komunalnu djelatnost, zapravo to je i njezina temeljna djelatnost. Upravo se na to dijelom odnosi članak 26.odnosno članak 70.temeljnog zakona koji omogućava da se sredstva od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine sa osnove osiguranja koriste za kapitalne rashode i jedinica lokalne samouprave za ulaganja ali za otplate glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja. Zašto ovo govorim? Zato jer je npr. preuzimanje poslovanja moje jedinice lokalne samouprave uz pomoć Državne revizije utvrđen gubitak u proračunu do 6.mjeseca 2009.od 36 milijuna kuna. To su potpisani ugovori sa dobavljačima za poslove ili usluge koje nisu sukladno planu proračuna i planu investicija ili po isporučenoj robi provedeni u računovodstvo proračuna grada onda kada su nastale promjene. Ja znam da ovo nikog ne interesira, meni je to drago ali evo ja ću pokušati svejedno biti dovoljno glasan pa evo makar da me zamjenik ministra čuje. Jer se odnosi na mogućnost kako će moje jedinice lokalne samouprave moći funkcionirati sutra. Od ovog iznosa samo dug prema državi zatečen je nešto manje od 12 milijuna kuna. Naravno on je danas smanjen, stanje konsolidirano ali na taj način se tada prikazivalo lažno stanje u proračunu. Naravno da bi ovakvo stanje moralo biti predviđeno Zakonom o proračunu ako je to uopće važno. Također su tada postojala i vanbilančna zaduženja gdje se grad pojavljivao kao mjenični dužnik, a koja se nisu prijavljivala Ministarstvu financija od kojih je oko 40 milijuna kuna prikazivano ministarstvu nije prikazivano ministarstvu putem obrasca IZJ, opet da bi se proračun prikazao drugačije da bi bio unutar 20% mogućnosti novog i dodatno zaduživanja. Sadašnji prijedlog zakona ni to ne predviđa, naravno računajući na to da se mora pravilno raditi. Također su se opterećivanja događala kroz subvencije u nekad postojećim tvrtkama npr. TV Trogir, Trogirski list, Glas Dalmacije, to vam je uvjetno rečeno sve vezano uz nešto, dakle uz medije i uz sport. Prije 2009.su subvencionirane od strane grada i nisu osiguravala niti lipe od svog temeljnog poslovanja. Najveća zaduženje izvršno preko komunalne gradske tvrtke na koju je vezana velika nefinancijska imovina. U tom trenutku komunalna djelatnost bila je organizirana u vlastitom pogonu komunalnoj tvrtki koja je oduzeta koncesija na prikupljanje otpada i odvoz otpada i privatnom koncesionaru bivšem direktoru te iste komunalne tvrtke. je to pronađeno u opterećenom proračunu u 6.mjesecu 2009.godine i još puno lijepih transakcija određenih preko 3, 4 odrađenih u ukupnom dugu oko 10 milijuna kuna. Danas je stanje dugova većinom reprogramirano sa vjerovnicima i državom obveze se vraćaju a dijelom i prema državi jer se nije plaćao od pola 2009. Ni porez ni … ni naknada za lučku upravu, ni struja, ni priključenje struje braniteljima i šta ja znam svašta nešto. Naravno zbog čega je to počelo baš polovinom 2009.godine? ne znam. Danas je stanje likvidnosti dobro ali je još uvijek opterećeno ostacima dugova koji se nisu iz tekućeg proračuna mogli financirati a grad je morao čuvati imovinu i imovinu svoje komunalne tvrtke nad kojom visi banka odnosno banke, jer nikad sa više banaka u životu nisam imao razgovora i funkcionirao i koju komunalna tvrtka ne može isplaćivati sredstva. E da se vratim natrag na ovaj zakon. Zakon bi mogao predvidjeti i ovakvu mogućnost kakvu sam malo čas opisao. To znači da bi bilo neophodno utvrditi proračunske modele konsolidiranje koje bi trajalo kraće bilo bi kasnije upravo za ovakve mogućnosti koje postoje koje su se dogodile i koje su stvarne. Zaduživanje radi pokrivanja jaza u poslovanju koje predviđa ovaj zakon stoji al bi ga trebalo produžiti i to značajno zato što kontinuitet poslovanja jedinica lokalne samouprave nije tijekom godina ujednačen. I dok se opće stanje gospodarstva ne stabilizira to bi svakako trebalo na neki način ne znam postići. Poštujem i razumijem te podržavam ulaganje u projekte energetske učinkovitosti da se zaduženje obavlja preko 20% u proračunskim sredstvima. Ali to nisu jedina ulaganja koja postoje bar ne za moju jedinicu lokalne samouprave. Bog stvorio, a djedovi sačuvali područje koje pripada mome gradu. Istina neki ga nisu čuvali ali time se bave neka druga tijela no investitora ima i dolaze. Da vam ne nabrajam sada tko sve ne. Dakle i za takve investicije koje su značajne kao što je … /Govornik se ne razumije zbog brzog čitanja./ … luke nautičkog turizma, turistička naselja kada su jako bitna trebalo bi isto osigurati mogućnost dodatnog zaduživanja. To su upravo nova radna mjesta sa novim ljudima sa novim kapitalom od kojeg će imati i država i jedinica lokalne samouprave koristi. Izuzetno je veliki interes za javno-privatno partnerstvo kao dodatnu mogućnost. Za sve što je sukladno planu ukupnog razvoja u gradu u kojem i kojeg u kontinuitetu usklađujemo sa preporukama EU komisije. U svjetlu navedenog mom gradu dakle pretpostavljam i u drugim jedinicama lokalne samouprave i državi samoj proračun mora biti jednostavno alat koji omogućuje da se ne bavimo samim sobom već da imamo mogućnost nadzora ali i sredstva koja su kao koja se kao decentralizirana upravo moraju i jedino mogu aktivno investirati tamo gdje se događa život upravo u jedinicama lokalne samouprave. Što se tiče fondova EU evo za moj grad koji tek od 2009.aplicira koristi i dobija sredstva iz ovih projekta, npr. 17,5km kanalizacije ali sa Hrvatskim vodama za grad Trogir, evo već 4 konferencije za civilno društvo financiranje iz EU, dakle 153 tisuće eura za osobe sa posebnim potrebama sa udrugom koja je upravo kod nas se time bavi, evo za eko prsten koji je upravo pušten u podsustavu Trogir u funkciji preko agencije zajedno u koju grad participira u upravnom vijeću i Evo ja bih molio da se na neki način i ovo sagledaju ovakve mogućnosti u sklopu zakona. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo. Na ovo imamo jednu repliku poštovani zastupnik Zoran Vinković. Evo ja bih praktično potpisao sve što je rekao kolega Rilje jel je on isto gradonačelnik i dobro poznaje taj problem. I doista ponekad se čini da nitko nikog ne sluša u ovoj sabornici, bar ne slušaju oni koji bi trebali. Ima tu još problema i treba svakako omogućiti ono što je omogućeno i Ministarstvu i Vladu, tako treba omogućiti lokalnoj samoupravi jer nije taj gradonačelnik pao s neba, njega su građani izabrali. Postoje zakoni ako on prekrši pozitivne propise Republike Hrvatske, postoji USKOK i Državno odvjetništvo i naša bajna policija pa će ga strpat u zatvor ali ne možete mu spriječiti da se ponaša prije svega ekonomski i vodeći se ekonomskom logikom. Ako je nešto dobro i za grad i za prolongaciju, a ovih 9 mjeseci nisu dobri, pa građani se ne zadužuju na 9 mjeseci, zadužuju se na 36 rata. Zašto onda radite to ograničenje ne 9 mjeseci, čega se bojite, da kratkoročno zaduženje ne postane dugoročno. Pa u državi imamo i kratkoročne i dugoročne kredite, imamo stalni deficit koji se reprogramiraju godinama. Godinama gospodine Rađenović i to nekog uopće nije briga. Ove godine ćemo se na osnovu obveznica ako ih netko kupi zadužit 222 milijarde kuna, ako ih ne kupi ići ćemo u banku, ako u banci ne uspijemo doći će nam ona Svjetska banka, uvesti kao u Grčkoj određene rezove i svi ćemo objesiti zube i protezu na klip i to je jedina činjenica. Nemojte uništavat lokalnu samoupravu. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Poštovani zastupnik Branko Bačić. izmjene i dopune Zakona o proračunu, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na članak 35., a kojim člankom je omogućeno jedinicama lokalne samouprave da u svrhu realizacije projekata i energetske učinkovitosti na svom području pretpostavljam prvenstveno na zgradama koje su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave mogu se zaduživati bez ograničenja, dakle na način da mogu podizati kredite iako su već do tada zaduženi do 20% u odnosu na te kuće i prihode i izvorne prihode jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu. Najprije slažem se sa kolegom Vinkovićem da je bilo onda poželjno možda ocijeniti još određeni širi krug djelatnosti koje su se mogle izdvojiti kao posebno važne djelatnosti koje bi onda izlazile iz planiranog okvira po 20% što je predviđeno ovim zakonom. meni se barem čini da je razlog koji je doveo do promjene zakona u tome što projekt koji je bio pompozno najavljivan tijekom ove godine da će se u podizanje energetske učinkovitosti kroz sređivanje fasada u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj uložiti u investiranje kroz provedbu tih investicija preko 2 milijarde kuna. Na tom tragu je u velikom dijelu i formiran i njegova svrha jest bila provođenje tog projekta. Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije koji očito nije dobro prošao, ja bih čak rekao da je taj projekt doživio potpuni fijasko, debakl, na što smo mi u klubu HDZ-a upozoravali prilikom donošenja zakona. Zbog čega, zbog toga što javni sektor koji bi trebao isfinancirati tako ogroman broj investicija jednostavno nije u mogućnosti zbog toga što je i sam prezadužen s jedne strane, a s druge strane što jedinice lokalne samouprave koje su se trebale u taj projekt uključit nemaju u ovom trenutku sredstava za podmirenje niti svojih osnovnih obveza koje im iz zakona proizlaze da bi se onda mogli uključiti u tako zahtjevan projekt i realizaciju tog projekta. Tako da ja čak niti ne vidim da će i omogućavanje dodatnog zaduživanja jedinice lokalne samouprave ovom odredbom zakona se polučiti bilo kakav uspjeh. Naime, s jedne strane veliki broj jedinica lokalne samouprave ionako nije zadužen pa im to ograničenje od 20% i nije predstavljalo veliki problem dok s druge strane nemaju mogućnosti da u tako kratkom roku kratkoročnim zaduživanjima preuzmu kredite koje bi onda vrlo brzo vratili jer kažem proračuni jedinica lokalne samouprave su takvi da ne omogućavaju dodatne troškove, dodatne rashode pa čak i za vraćanje kredita u investicijama koje smo kako smo čuli vrlo brzo vrate iako treba biti prilično oprezan. Čak niti ulaganja u podizanja energetske učinkovitosti se ne vraćaju tako brzo kao što mi mislimo i kao što smo to ovdje čuli kad smo prošle godine radili takav jedan projekt ocjenjivali smo da je realan rok u kojemu se može isplatiti ulaganje u podizanje energetske učinkovitosti 7 do 10 godina, dakle nije to baš tako jednostavno uložiti u podizanje energetske učinkovitosti javnih zgrada da bi taj projekt u tako kratkom vremenu, par mjeseci ili godinu dana pa i dvije, tri godine mogao ta sredstva brzo vratiti. U isto vrijeme kada očekujemo da jedinice lokalne samouprave onda mogu uzeti kreditna sredstva za podizanje energetske učinkovitosti svojih zgrada ili nekih drugih projekata. U Republici Hrvatskoj ustrojeno je na državnoj razini tijelo koje se time bavi i koje u velikoj mjeri financira takve projekte. To je u prvom redu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je u dosadašnjem uložio ogromna sredstva upravo u ovakve projekte. Mi smo jučer u raspravi o državnom proračunu prihvatili i projekt, Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim smo planom utvrdili da fond raspolaže sa milijardu i 200 milijuna kuna sredstava koja su također velikim dijelom mogla biti uložena upravo u ovaj projekt koji sam rekao da je doživio debakl i koji je, koji evo nije realizirao onako optimističnu najavu da će se toliko javnih zgrada u Hrvatskoj učiniti energetski učinkovitijim. No, gdje leži veliki potencijal da se može krenuti u podizanje energetske učinkovitosti u Hrvatskoj. To su prvenstveno privatne zgrade, privatni objekti i to oni koji su nezakonito izgrađeni. Prošle smo godine donijeli Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama s kojim projektom, kojim zakonom je bilo predviđeno da jedna trećina sredstava koja država ubire iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru da se upravo uloži u podizanje energetske učinkovitosti tih zgrada. Kad sam jednom prilikom prije par godina bio domaćin jednom svom kolegi državnom tajniku i kada smo prolazili jednim dijelom naše obale on je mene pitao je li ovdje bio rat, je li ovo područje bilo zahvaćeno ratom. Ja sam rekao nije, nije bilo. Zbog čega? On kaže gotovo niti jedna zgrada, privatna zgrada uz obalu, a gdje je veliki dio neizgrađenih zgrada nije bila dovršena ili nije bio postavljen krov ili nije bila ožbukana ili nije bila uređena fasada. preko 80% tih zgrada nije uređeno i veliki kapital koji može potaknuti investiranje, koji može zaposliti veliki broj fasadera, kamenorezača, žbukača itd. upravo leži u tom dijelu i mi smo s tim Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama namjeravali omogućiti povoljne kredite vlasnicima tih nezakonito izgrađenih zgrada da upravo ulože u podizanje energetske učinkovitosti svojih zgrada. I to je bio pravi put sa vrlo jeftinim kreditima, gdje bi Fond za energetsku učinkovitost sredstvima iz državnog proračuna koje bi ubirao iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru plaćao kamate svim onim privatnim vlasnicima, svim vlasnicima privatnih zgrada koje su svoje zgrade legalizirali, a i onima drugima jasno kojima je potrebno uložiti u povećanje energetske učinkovitosti zgrada. Ovako mi se čini da mi ponovno kroz omogućavanje jedinicama lokalne samouprave, da podižu kredite iznad 20% ukupnog iznosa tekućih prihoda pokušavamo jedan projekt koji je već u startu osuđen na neuspjeh ponovno reanimirati i učiniti ga dostupnim i taj projekt po meni niti ovakvim prijedlogom zakona neće uspjeti. Postoje drugi načini, postoje drugi prijedlozi kako se može smanjiti potrošnja energije u Hrvatskoj. Naime, podizanje energetske učinkovitosti u Hrvatskoj na tragu je onog našeg prihvaćanja energetskog paketa 202020, dakle da se 20% smanji potrošnja energije u Hrvatskoj kroz podizanje energetske učinkovitosti. Ja se bojim da na ovaj način nećemo polučiti uspjeha jer jedinice lokalne samouprave nemaju mogućnosti se dodatno zadužiti s jedne strane, s druge strane što evo i dosadašnje iskustvo u proteklih godinu dana je pokazalo da u tom dijelu nema uspjeha i da centar koji je u tu svrhu bio i osnovan nije polučio apsolutno nikakav rezultat. Hvala. Hvala lijepa. Imamo dvije prijavljene replike na ovo izlaganje, tri. Prvo uvaženi zastupnik Zlatko Komadina. Poštovani potpredsjedniče, pa ponukan ovom raspravom kolega i prije su neki govorili o izuzećima vezano za energetsku učinkovitost. Moram reći da sam protiv bilo kakvih izuzeća, ali sam za povećanje limita. Jer to sa izuzećima to zapravo se onda i ne zna gdje će završiti u konačnosti. Ne? Vi možete zavrtiti i projekt energetske učinkovitosti daleko veće od cijelih 20% ukupnog zaduženja, a s druge strane država vas tjera u neke stvari. Jer ako ste s državom partner oko energetskih projekata onda morate automatski dati 15, 20% ili već koliko se mora dati ili kod europskih projekata što su kolege govorili. Zato bih apelirao da eventualno se razmislim, ako ne kroz ovaj, za iduću godinu taj se zakon može mijenjati kad god se dogovorimo digne taj limit s tim da se obavezno razmisli i razmotri jamstva da ne budu u istoj kategoriji kao realno zaduženje. Naime, jamstva vi imate pravne osobe kojima ste osnivač ili vlasnik i koja nisu repa bez korijena, koji u pravilu otplaćuju svoje kredite. I ako ta jamstva koja izdate, ne znam govorit ću za primjerice županije, lučkim upravama, domovima zdravlja ili ne znam kome ili gradovima, općine, komunalnim društvima mislim da to nije isto kao kad jedinica lokalne samouprave ili regionalne samouprave digne kredit i direktno se optereti anuitetom. Prema tome, trebalo bi jamstva ne znam uzet kao polovicu nekakvih rizika, jer u svakom slučaju na takav način zapravo i pospješujemo zapravo investicijsku priču, aktivnosti itd. Ali na ovaj način zapravo onda gušimo, pa bih molio da malo razmislite oko toga. Nemam amandman na tu temu, ali malo sam se i kasno sjetio toga. Na repliku odgovara poštovani Branko Bačić. možda limit od 20% za pojedine jedinice lokalne samouprave nije dovoljan i nije poticajan za one projekte koji su isplativiji i gospodarski opravdaniji. Ali ono što je nedostatak ovom jest činjenica da omogućavamo kreditnu zaduženost bez limita. Dakle, mi govorimo o tome da ti projekti neće, nisu, ne ulaze u 20% ali ne govorimo do kog iznosa. Jer za manje proračune to može biti 80%. Prema tome, ako uvodimo ovakvu mogućnost a slažem se s vama da ta izuzeća nisu dobra, onda najmanje što bi trebali napraviti ograničit i to novo izuzeće. A da ne kažem da već sada u zakonu postoji izuzeće, postoji u članku 86. stavku 5. Zakona da projekti koji se velikim dijelom sufinanciraju iz sredstava EU za koje

projekte koji se sufinanciraju sredstvima EU, a sada još pogotovo nisu ograničena i ovom iznimkom koja za mene nije, po meni nije dobrodošla jer bismo ovako mi koji smo radili u lokalnoj samoupravi mogli naći još niz drugih projekata koji su opravdani, koji bi potaknuli gospodarstvo u jedinici lokalne samouprave a za koje nisu propisani iznimke. Prema tome, čini mi se da je ovdje u ovoj izmjeni zakona bio još uvijek vidljiv utjecaj prvog potpredsjednika Vlade koji je formirao taj Centar za praćenje i poslovanje energetskog sektora jer očito u tom centru projekti i radovi koji su bili planirani nisu se do kraja proveli. Želju za replikom iskazao je i kolega Damir Rilje. **Rilje, Damir (SDP)** Uvaženi kolega evo samo nekoliko razmišljanja kojima bih se htio nadovezati upravo na ovo o čemu vi govorite. Ovo zadnje, krenut ću od zadnjeg ovog što ste rekli vezano uz eko-kaštelanski sustav. Znate, kad je trebalo dodatno zaduženje i traženo je od svih jedinica lokalne samouprave, odnosno gradova koji su bili učesnici da daju instrumente mi nismo mogli dati i nismo dali. Županija je valjda dala za nas, ne valjda nego je, jer je morala jer projekt nije mogao stati. Ali činjenica da pored toga što ste rekli da piše ipak se traže ova sredstva. S druge pak strane ja se slažem s vama, ok, ali energetska učinkovitost dakle ne postoji samo energetska učinkovitost na razini velikih infrastrukturnih projekata države pa će se dogoditi u jedinicama lokalne samouprave. Postoji još 100 drugih vrsta projekata koji se događaju isključivo i jedino u jedinicama lokalne samouprave. Ja sam više shvatio ovo što se u zakonu nudi kao mogućnost da jedinice lokalne samouprave prebrode onaj jaz kada nemaju regularan priljev sredstava a moraju ga osigurati po programima i isplatiti iz sredstava proračuna. Recimo komunalni program, program komunalnog održavanja ili program komunalne izgradnje na primjer. Naravno, on mora proći kroz investicijski plan. Ali je činjenica da programi postoje, da se računi moraju plaćati, osobito fiskalnom odgovornošću i naravno novim zakonom kojim se regulira da jedinice lokalne samouprave moraju plaćati te programe u roku od 30 dana. E sada, u sklopu toga mnoge jedinice lokalne samouprave doći će i upast će u problem. A što ćemo onda sa zaduženjem države koje se implicira na poslovanje jedinica lokalne samouprave općenito, a ima i druge mogućnosti.

kredit da biste mogli nastaviti sudjelovanje u projektu "Eko Kaštelanski zaljev" trebali dobiti. To mi se čini da iz ovog zakona proizlazi jer ne ulazi u limit od 20%. A kad govorite o energetskoj učinkovitosti mi smo u Poglavlju – okoliš i energetika u pregovorima za pristupanje RH u punopravno članstvo u EU preuzeli određene obaveze. Jedna od temeljnih obveza je treći energetski paket koji govori da RH mora povećati 20% udio proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije, da mora smanjiti emisiju CO2 i treći da mora odnosno potrošnju energije pa i jedan od tih koraka i podizanje energetske učinkovitosti. Ako je to obveza RH i ako to moramo provesti onda bi bilo dobro da se kroz državni proračun, kroz postojeći fond koji ima namjenska sredstva za podizanje energetske učinkovitosti omogući da jedinicama lokalne samouprave omogućavaju realizaciju projekata kojima bi se podigla energetska učinkovitost. Ovako prepuštati to na fiskalni kapacitet jedinica lokalne samouprave neće imati uspjeha. I to sam ja htio reći. Dakle, da jedinice lokalne samouprave i inače javni sektor ili je prezadužen ili je ili je financijski nije dovoljno kapacitiran da može ovako velike projekte realizirati. I to što ćemo mi omogućiti da se oni dodatno zaduže to nema vajde od toga jer oni jednostavno ne mogu ni kredite koje bi trebali vraćati nemaju mogućnosti povrata tih kredita. I to sam vam htio dakle reći. Da mi se čini da kroz ovaj model niti ćemo podignuti energetsku učinkovitost niti to mogu napraviti jedinice lokalne samouprave.

stvar ovog zakona mislim da ga ne bi trebalo promatrati prije svega na razini političkih stranaka. Taj zakon je trebao biti donijet političkim dogovorom i ne treba se i ova Vlada kao što se ponašala i ona vaša, a ponaša se ono što mi predložimo to je najbolje rješenje, nema boljeg rješenja. I često i u onom prošlom mandatu pa i u ovom imam osjećaj kao da pričam u vjetar ili da pričam gluposti jer očigledno i dobre namjere koje dolaze iz ovih govora uopće ne nailaze čak ni na osmijeh, čak ni na razmišljanje. Ovo je loš prijedlog zakona, potpuno loš. Evo ja pitam sada odgovorne ako država može planirati deficit, a planira ga čitavo vrijeme, ako se kratkoročno, dugoročno zadužuje, ako reprogramira te svoje obaveze, ako ne znam što da radi da bi prikazala narodu kako bolje živi a sve slabije živimo što se oduzima pravo planiranja određene vrste deficita lokalnoj samoupravi? Ako građani peglaju kartice pa se zadužuju na 36 mjeseci što je lokalnoj samoupravi uskraćeno pravo kratkoročnog zaduženja? Mnoge jedinice lokalne samouprave nisu grad Zagreb, nisu Istra, nisu oni veliki gradovi turističke Dalmacije, nisu gradovi gdje je parkiranje 50kn po satu. I došli smo do ogoljene istine, nema fonda za projekte za EU nego će se lokalna samouprava moja … Varoš i Trnava morati zadužiti da bi dobila 2,3 panela na krovu. I to je istina. To je istina ovog zakona. Odgovor na repliku poštovani Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Vinkoviću, nažalost on je jedini mogući. Jel je ovaj zakon ili loš ili dobar on je u uvjetima u ovakvom sustavu državne i lokalne samouprave jedini moguć. Ono što ste vi u svom govoru kada ste govorili u ime kluba to su pitanja koja zadiru apsolutno u novi preustroj države i lokalne samouprave. vi ste govorili o tome koliko je danas koliko je danas poreznih prihoda pripada država koliko pripada jedinicama lokalne samouprave i područne samouprave. slažem se s vama da su nam često puta puna usta decentralizacije ali kada bi trebalo tu decentralizaciju kroz jačanje fiskalne neovisnosti jedinica lokalne samouprave da onda često puta to zastaje. Tako da ovaj zakon je praktično u velikoj mjeri tehnički zakon koji mora realizirati sve ono što je Vlada jučer kroz prijedlog proračuna nama pokazala i da bi dodatno pokušala neke stvari poboljšati. Ali za ono što vi govorite da se bitno izmijeni da Hrvatska bude decentralizirana država da se mnoge stvari obavljaju u jedinicama lokalne samouprave onda treba prijeći sustavnom promjeni organizacije u RH, ono što vi puno puta već govorite a i mi to spominjemo da bi veći dio tog kolača koji se ubire kroz poreze u RH treba biti prepušten županijama odnosno gradovima i općinama u RH. do tada dok se to ne napravi bit ćemo još puno puta svjedoci ovakvih kakvih ste vi rekli loših zakona po meni su jedini mogući. Treba nešto sustavno promijeniti da bi se onda Zakon o proračunu mogao uskladiti sa željama pa mislim većine građana RH.

i kratko bih se samo osvrnuo na ovdje nešto izrečeno. Ne bih se složio sa kolegom Vinkovićem da ne slušamo ovo ovo što vi govorite, bar osobno govoreći. Ja sve ove zakone koje smo ovdje donosili cijelu ovu godinu dana ja sam stvarno i zabilježio i tražio stenograme i sve stvari gdje smo mogli se približiti i usvojiti i usvajali smo. Sjećate se i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi gdje smo usvojili vaše amandmane, tako da i kod ovih nekih drugih kada smo govorili o nekim drugim zakonima svakako cijenimo vaše mišljenje, ne samo vaše nego i od kolega, tako da u tome dijelu ja se s vama ne bih složio i mislim da tu niste bili korektni bar što se tiče našega dijela. Ovo što je i na kraju moram reći da se stvarno slažem sa gospodinom Bačićem on je ovo što je rekao zadnje je … reći na ovo završno mišljenje a to je ono što ste vi pogodili kada ste otvorili pitanje ovoga zakona a to je ta fiskalna decentralizacija. To je ključni problem odnosno ključ svega ovoga i rješavanja ovih problema. Mi smo ovu godinu kao što znate radili na konsolidaciji javnih financija i bili smo pod pritiskom i zadržava rejtinga i brinjenja o konsolidaciji gospodarstva jel sve iz te konsolidacije gospodarstva onda možemo krenuti i na lokalne jedinice da krenu lokalni projekti. Ono što vam mogu dalje obećati je svakako da ćemo mi otvoriti odnosno kroz ovaj porez na nekretnine smo i otvorili ajmo reći to pitanje fiskalne decentralizacije i to sam ja i najavio kada sam bio pozvan od Udruge gradova u Osijeku da ćete imati podršku od Ministarstva financija za tu fiskalnu decentralizaciju i da ćete u nama svakako imati partnere. Ja sam 2, 3 puta bio na povjerenstvu bili su članovi iz Udruge gradova gdje su izradili kvalitetne dokumente i jednostavno u tome dijelu su već i načinjena određena rješenja. S našeg stajališta znači sa stajališta Ministarstva financija mi ćemo davati punu podršku toj decentralizaciji samo morate znati da to mora biti sa svih strana budući da se radi o jednoj snažnoj reformi. Kao što sam govorio kada je kada je bio ovdje Zakon o fiskalizaciji kada sam rekao da želimo napraviti neke strukturne reforme i da teško te reforme prihvaćamo ja želim reći ovdje da idemo i u reforme i da je to vrlo važna i vrlo velika strukturna reforma razvoja lokalne zajednice, upravo ova fiskalna decentralizacija da ćemo je i mi podržati da ćemo intenzivirati u ovoj drugoj godini mandata o tome razgovor, da ćemo jako intenzivirati i razviti sve ove modele, onda ćemo manje pričati dal nam je limit potreban od 20% da li nam tu neki projekti ulaze ili ne ulaze. I ovo vaše pitanje financiranja tekućih rashoda, znači sve toga ne bi bilo da vi imate svakako dovoljno sredstava odnosno da su vam ta sredstva decentralizirana i da upravljate s time. Tako da su to ajmo reći puno šira puno snažnija podrška za stvarno jednu veliku strukturnu reformu koju ćemo mi podržati. A ovo što je rekao gospodin Bačić ovo su više tehnička rješenja koliko će nam pomoći da dođemo do ovog važnog i krucijalnog rješenja. Tako da moram reći da smo ovaj zakon usuglašavali i slali ga na mišljenje i Udruzi gradova i općina i da smo razgovarali da smo ga slali i na prijedlog općinama i da koliko ste vidjeli ovdje kroz vašu raspravu ova neka tehnička rješenja da smo na prvo naše draft rješenje koje smo svima slali na udruzi koji smo dobili informaciju informaciju da smo ga u vrlo velikoj većini usuglasili i da su čelnici bili upoznati s ovim zakonom i da smo radili na toj intenzivnoj komunikaciji, kao što znači ponovno još jednom, slažem se s kolegom Bačićem da ne bi sada ispalo da vas ne slušam. Znači mi se slažemo, čujemo vaša mišljenja i mi samo možemo što ću vam reći da ćemo snažno krenuti bar, imat ćete snažnu podršku u Ministarstvu financija da krenemo u fiskalnu decentralizaciju, ali govorimo i o brojnim drugim prihodima, ne samo porez na nekretnine i o porezu na dobit i također i cjelokupnim ovim lokalnim projektima sa Europskom unijom. Znači ako to gledamo kao jedan paket koji možemo iznijeti mislim da je to onda jedino pravo rješenje za lokalnu upravu jer ono što sam rekao, nema jake države bez jake lokalne uprave. To se svi možemo zavaravat da možemo imat jaku državu središnju ali ako nemamo jaku lokalnu samoupravu i tu vas podržavamo. Tako da ćemo mi u sljedećem razdoblju koje je pred nama ići sa tim prijedlogom. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo uvaženi zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran da me više slušate onda bi više bilo toga u zakonu, ne ovo postepeno, ali će se meni osušiti lijeva i desna noga dok određene odredbe decentralizacije nastupe. Evo danas imamo PDV. Mogli smo jednostavno Mogli smo jednostavno donijet 2% tog poreza ide jedinicama lokalne samouprave, 1,5% od toga tamo gdje se ostvari, 0,5% tog PDV-a za ovaj Fond za europske fondove fondove i evo prave decentralizacije. Onaj moj proračun s ta 2% ode sa onih 45 milijuna na jedno 130 milijuna. E to je decentralizacija. li se ja brinut o tome hoće dječji vrtić odnosno predškola imat grijanje, struju, neku kredu itd., to je već manji problem. Ja govorim o toj decentralizaciji, ne samo ovlasti, a evo drago mi je da me slušate. Ovaj zakon možemo prebroditi jedino ako se izmijeni ovo s 9 na 12 mjeseci jer morate shvatiti da je to nemoguće. Imate i ovaj Zakon o privremenom financiranju. Prvi, drugi, treći mjesec ide obavezno po zakonu obavezno privremeno financiranje, sad su izbori, nema izbora prijevremenih u izbornoj godini. Šta je s onim četvrtim i petim mjesecom? Znači i to je problem ovog zakona. Isto tako, ne tražim ja sad, ovlastite gradonačelnika da sukladno sredstvima iz prošle godine raspolaže. Je li on izabran, a ne da dovodite nekoga ovdje iz Zagreba ili imenujete tamo nekog iz političke stranke koji će biti povjerenik jer to nije nikad ispalo na dobro. Evo nadam se da ćete uvažit ove neke moje primjedbe, a strukturne promjene i sustavne promjene moraju definitivno nastupiti jer inače smo svi u problemu. Svi. Problem se ne rješava tu nego dole. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani zastupnik Zlatko Komadina. Kolegice i kolege. Pa evo par riječi samo gospodinu zamjeniku ministra. Nije zlonamjerno makar ću vam direktno reći da ste par stvari previdjeli u vašem. Rekli ste tri, četiri puta u vašoj završnoj riječi da ste razgovarali, usklađivali sa udrugom gradova i to moram priznat da je nešto što slušam već godinama u Republici Hrvatskoj pa bih želio podsjetiti da osim gradova u ovoj državi postoje i županije i Hrvatska zajednica županija kao takva s kojom bi se također trebalo usklađivati jer to je neprekidan antagonizam koji ja već vidim između gradova, općina i županija jer naravno da je ovih prvih pun više, 550, ovih je 20 pa 550 kad galami je puno bučnije nego 20

i ne može se radit palijativno kroz nekakve izmjene pojedinog zakona. Ona mora uključiti administrativnu decentralizaciju i funkcionalnu decentralizaciju i fiskalnu decentralizaciju. Naravno da to uključuje eventualno i teritorijalni preustroj pa i onu priču o statističkim regijama, dalo bi se i o njoj diskutirati. treba se zalagati i za višetipni oblik lokalna samouprave, nemaju svi iste kapacitete prije svega ni ljudske niti financijske ali govorim i u kadrovskom smislu. Ne možete upravljati s nekim stvarima ako imate općinu od tisuću ljudi, uz dužno štovanje ne možete ni u županiji sa 50 ili 60 tisuća ljudi, nemate kapaciteta za neke funkcije i poslove. Tako da bi tu trebalo ozbiljno onda oko toga krenuti da se napravi, a vjerujte mi nešto o tome znam, ako ništa drugo, Plan 21 decentralizaciju sam pisao ja. Prema tome, nešto smo na tu temu i radili. Zahvaljujem. I kolega Mršić moram priznat. **Stazić, Nenad (SDP)** U posljednji trenutak za repliku se javila i poštovana zastupnika Martina Dalić. Hvala lijepa. Pa imam samo jednu kratku opasku. Gospodine zamjeniče, niste mi rekli koje je ministarstvo nadležno za strukturne reforme. To je jako važno za razumijevanje zakona.

koji su rekli da će zapravo u opis svoga posla definirati da su oni zaduženi za te strukturne reforme. Mi možemo vidjeti hoćemo li sada samo promijenit da bude baš Ministarstvo regionalnog razvoja ili je dovoljno u njihovom opisu da su zaduženi za te strukturne reforme. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.